prijeđenim zakonima. Prvo, Konačni prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, to je drugo čitanje, P.Z.E. broj 429, Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Ovaj ćemo prijedlog zakona raspraviti sukladno odredbama Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbora za europske integracije, Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, gospođa Tamara Obradović Mazal. Izvolite. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici, evo u drugom čitanju raspravljamo zakon, odnosno prijedlog Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Zakon koji uređuje i djelokrug, ali i način imenovanja članova državne komisije kao i djelatnika stručnih službi same državne komisije. Državna komisija, imat ćete uskoro prigodu razmatrati i izvješće o njihovom radu. Komisija je i tijelo je koje je u postupcima javne nabave, a temeljem i Zakona o javnoj nabavi i temeljem ovog zakona kojeg ćemo tek usvojiti će svoju nadležnost proširiti i na koncesije i modele javnog privatnog partnerstva. Tijelo koje u svakom postupku i u svakoj fazi žalbe i u svakoj fazi postupka javne nabave podložno ocjenjivanju na temelju podnesenog prijedloga, žalbi zainteresiranih osoba. U tom segmentu, ali polazeći i od nekih životnih primjera koje smo imali prilike vidjeti i koji su bili prikazani u, dakle na temelju rada i iskustva rada u državnoj komisiji do sada, na temelju naravno i usklađivanja sa pravnom stečevinom, ali i na temelju životnih iskustava i primjera iz prakse da zakon ne može regulirati čovjekovu savjest pa čak ni čovjekovu savjest onoga zaposlenog u državnoj komisiji vidjeli smo da život na neki način u ovom slučaju piše Zakon, i u tom smislu ovaj Prijedlog zakona pogotovo što se tiče uvjeta za članove Komisije, način na koji se oni imenuju a mijenjamo to na način da prolaze javni natječaj i pogotovo onoga što se događa nakon što izađu iz Državne komisije sadržano je u ovom Prijedlogu zakona. Državna komisija u postupcima u kojima se odlučuje u višemilijunskim iznosima mora biti sastavljena od ljudi neupitnog integriteta i naravno onog što smo imali prilike svjedočiti u medijima, što još uvijek traje kao otvoreni postupak i bilo bi ga vrlo nezahvalno što komentirati što uopće stavljati u ovu perspektivu ipak nas je na neki način doveo do toga da je život jednim dijelom napisao i ovaj prijedlog zakona. Željela bih zahvaliti na raspravi koja se vodila u prvom čitanju, ona je direktno rezultirala rezultirala poboljšanim tekstom Zakona, zahvaljujem i na raspravama koje su bile vođene na odborima, kao i na amandmanima, radimo i u ovom trenutku na prijedlogu Odbora za zakonodavstvo da na neki način možda malo jasnije, preciznije uredimo uvjete za članove Komisije. Bitno je naglasiti da ne dopuštamo pritisak na članove Komisije, bitno je naglasiti da njihove odluke koje su već sada na Internetu i u očevidniku koje su pratile i slijedile da pojačano imamo transparentnost i uvid u njihov rad, dnevno kroz web stranicu, kroz njihova izvješća i da nad njihovim radom i da nad radom te vrijedne institucije koja već godinama ima samo pozitivne reakcije iz Bruxellesa u cjelokupnom sustavu da zadržimo upravo tu razinu koju u ovom trenutku imamo. Evo, vrlo kratko, zahvaljujem se na pažnji naravno stojimo na raspolaganju za konkretna pitanja ako će ih biti. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? DA. Predsjednik Odbora za zakonodavstvo, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je na 81. sjednici održanoj 2. prosinca 2009. godine raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o državnoj Komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog Zakona, a na konačni prijedlog podnosi sljedeće amandmane. Prvo na članak 21. dakle u članku 21. stavak 2. ispred riječi „samo“ dodaju se riječi „u roku od 6 mjeseci od dana isplate“, uz obrazloženje da je primjereno utvrditi rok u kojem će se povrat isplaćene naknade može zatražiti. dakle članak 25. predlaže se amandmanom brisati, uz obrazloženje dakle imajući u vidu da će slijedom odredbe članka 26. sve odredbe ovog Zakona istodobno stupiti na snagu i istodobno se primjenjivati odredba dakle članka 25. je u tom smislu suvišne. treće, pored utvrđenih amandmana Odbor predlaže da predlagatelj preispita rješenje iz članka 10. te svojim amandmanom otkloni manjkavost. Naime, predlaže se preispitivati određenje prema kojemu se za člana državne komisije kandidat mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima javne nabave, što znatno suzuje krug osoba koje bi tu dužnost mogle obavljati, primjerice dugogodišnji sudac sa zavidnom, pravnom i sudačkom reputacijom. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li ostali Odbori uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvo je u ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Vlade, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Odmah da se očitujem u ime Kluba, Klub SDP-a podržat će ovaj Zakon, dakle glasovat će za njegovo donošenje. Međutim, važeći Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i Zakon o javnoj nabavi niti su razlog niti su uzrok stanja u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj. Naime, važnije su društvene i političke okolnosti za poštenu javnu nabavu od neke norme u Zakonu, da je to tako pokazuje upravo sadašnje stanje sa postupcima u javnoj nabavi ili postupcima izvan javne nabave, represiji, zbog zloupotreba u javnoj nabavi na istoj pravnoj podlozi. Na žalost nije se moglo u Hrvatskoj očekivati uspješnu i zakonitu poštenu javnu nabavu i borbu protiv korupcije u području javne nabave, javno privatnog partnerstva i koncesija u zadnjih 5, 6 godina kada je bilo važnije poznavati nekoga iz Vlade Republike Hrvatske ili općenito nekoga iz vlasti, nego znanje, poštenje i poduzetnička sloboda i sposobnost. Znači bila je spojena politika i lobiji, a to se ne razbija golom zakonskom normom. Tu je važnija aktivnost nadležnih tijela posebno inspekcija i državne uprave i to u preventivnom djelovanju kako bismo izbjegli posljedice i za vlast i za građane, više se novac neće moći vratiti. Međutim, u današnjoj kampanji istjerivanja pravde u području javne nabave, posebno korupcije, opasno je po pravdu i za budućnost vlasti i građana Hrvatske tražiti ravnomjernost u političkom ključu. To nije vladavina prava, niti pravne države, već su to potrebe Vlade i vladajućih. MI smo u proteklih nekoliko godina zaista imali vrlo zanimljive poteze kada je riječ o Komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, pa smo smijenili predsjednika koji je dobio priznanje od Europskih stručnjaka i Europske komisije. Državna komisija za kontrolu javnih nabavaka jest državno tijelo sui generis koji ex lege odgovara Saboru. Međutim, kakav je odnos Hrvatskog parlamenta ili parlamentarne većine kada je riječ o njegovoj zadaći da nadzire, kontrolira Vladu i Ministarstvo. U zadnjih opet pet, šest godina mogao bih reći da se parlamentarna većina prema kontroli i nadzoru Vlade odnosila malte ne poslušnički ili servilno. Zbog toga i takvog vladanja parlamentarne većine mogli smo očekivati kada nestane takvog ponašanja da će se razviti kampanja u zaštiti te većine. Posljedice nisu samo za vlast nego i za građane Republike Hrvatske. Niti je ovakva kampanja dobra za pravdu, a još manje je to dobro za sigurnost ulaganja i gospodarskih subjekata. Djelovanje državne komisije je post festum, kada je već sve završeno i kada je već sve dogovoreno. Zato i nemamo uspješne ili nemamo uspješnu borbu protiv korupcije u javnoj nabavi putem djelovanja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Bez angažmana inspekcija, revizije i ministara i njihovog internog nadzora, nećemo moći savladati korupciju kroz javnu nabavu. Da je to tako sve dosadašnje afere skoro otkrili su ili novinari ili sindikati. Dakle nemamo otkrivene afere po državnim tijelima, posebno ne oni koji djeluju preventivno, inspekcija, nadzor revizije, nego post festum kroz djelovanje novinara i sindikata. Takva situacija nije dobra ni za ovaj prijedlog zakona kada se ima u vidu odredbe članka 9. i 13. Dakle, ponavljam ovo je državno tijelo sui generis koji odgovara Hrvatskom saboru nezavisno i od Vlade, a u članku 9. i 13. ovog prijedlog zakona Vlada Republike Hrvatske je jedini predlagatelj sastava i članova državne komisije. K tome je i Vlada jedina ovlaštena predložiti razrješenje tih članova državne komisije, pa ne vidim tu baš neovisnost od Vlade. To je na izvjestan način apsurd u prijedlogu, U području imenovanja i odgovornosti moralo bi se naći rješenje koje već Sabor ima za nezavisna tijela koja su rješenja data da sada ne nabrajam, da sam Sabor tijelo koje je njemu odgovorno i imenuje i razrješuje na prijedlog svojih radnih tijela, svoje vlastite i autonomne volje bez utjecaja Vlade Republike Hrvatske. Imamo mi takva rješenja za takva tijela, da ih sada ne nabrajam. U radu takvog tijela vrlo je važno da bez vladina upliva ili bez parlamentarne većine i njihovih veza sa Vladom i razloga za poštivanje poštivanje želja Vlade, može djelovati Sabor ili saborska tijela. Ako se tome doda da i za osiguravanje financijskih sredstava za rad komisije, zapravo Vlada kroz prijedlog proračuna bitno utiče na poziciju Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave, onda se još nelogičnijim čini kako to da jedini je ovlašteni predlagatelj imenovanja i razrješenja upravo Vlada Republike Hrvatske. Kada je u pitanju odgovornost za štetu, mislim da bi trebalo barem propisati po kojim pravilima se utvrđuje odgovornost za štetu materijalne ili nematerijalne. Ovdje doduše to nije specificirano, ali kada nije specificirano onda je logično da će nezakonito i nepravilnim radom Državne komisije nanesena šteta gospodarskom subjektu imati i materijalni i nematerijalni oblik. Moralo bi se precizirati po kojim pravilima će se to odvijati. I na kraju, vrlo važno je znati da velika grupa postupaka u predmetima javne nabave, uopće ne dolazi pod kontrolu Komisije za kontrolu postupaka javne nabave, niti je moguće da dođe. Ili zbog samog zakona ili zbog toga što društvene okolnosti ne potiču sudionike natječaja da bi se žalili, jer su takve okolnosti da se ne isplati žaliti, jer je u sljedećem natječaju neće dobiti posao makar bio najbolji. Dakle, vrlo je važno vratiti se na to da se ne očekuje od norme rješavanje problema u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj, nego se očekuje pošten rad tijela koja su zadržana za preventivu, to su to su vladina tijela, odnosno ministarstva, inspekcije, uredi itd., a za državnu komisiju vrlo je važno je osigurati nezavisnost od Vlade, a ovakav prijedlog to ne čini u potpunosti. Hvala lijepo.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo državne tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Ja bih daleko radije govorio o izvješću Komisije za kontrolu javne nabave, nego o ovom po mom sudu nepotrebnom zakonu. Mi imamo zakon, zakon je donesen 2003. godine. Ne vidim što se u tom zakonu mijenja i zašto se uopće on mijenja. Da je riječ o izmjenama, odnosno ovim dopunama, ja ne bih rekao ništa, ne bih rekao ni riječi, ali ovih 26 članaka ovako kako je položeno, mislim da je pa i nepotrebno. No ono što bi bilo možda potrebno kada već usvajamo novi zakon, e to je ono što ovaj zakon ne poznaje, a to je prvo da se definirao rok, točnije da se odredi rok u kome komisija mora postupati, a ne da recimo svojim nečinjenjem ponekad stvara štetu izvođačima i naručiteljima. Posebno je taj rok potreban ili on bi bio bitan u ovo vrijeme kada su gotovo sve investicije u ovoj zemlji stale. A što ima manje investicija ima manje radnih mjesta ali i manje prihoda u državnom proračunu. Ispada kada čita čovjek ovaj zakon da se mi nekako bavimo samo sami sobom. Znam na primjer jedan slučaj gdje je posao okončan. Odgovor je naknadno stigao. I što sad? Ali isto tako znam da žalitelj nije imao najpovoljniju cijenu, i konačno kad ćemo već definirati pa možda i ovakvim jednim zakonom da svi znaju što je to najpovoljnija cijena. Mislim da bi u jednom ovakvom Zakonu o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave trebalo isto tako definirati poziciju žalitelja, onoga koji na primjer prolongira izvođenje radova ako mu žalbu ne prihvati komisija mislim da bi i on sam ukoliko je prouzročio neku štetu a vjerojatno je trebao snositi određenu štetu ili odgovornost jer je doveo do toga na primjer da posao ne bude gotov u roku od 6 ili 12 mjeseci nego 24 ili 28 mjeseci. Članak 11. ove komisije glasi da član državne komisije mora čuvati svoj ugled kao i ugled državne komisije, ne dovoditi u pitanje svoju nepristranost, neovisnost u odlučivanju kao i samostalnost u radu državne komisije, nije sporno. Član državne komisije ne smije obavljati službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost ili nepristranost u obavljanju posla, o tome malo kasnije. Član državne komisije ne smije samostalno obavljati gospodarsku, profesionalnu ili drugu djelatnost, imati u trgovačkom društvu udio u kapitalu ili poslovni udjel, pravo odlučivanja, glasačka prava ili biti član uprave nadzornih odbora i drugih tijela itd. E sad na prvi pogled izgleda da tu nije ništa sporno, međutim zašto se ne bi recimo striktno reguliralo poziciju njegove bliže i daljnje obitelji. Zašto se ovdje ne bi definiralo na neki način poziciju kumova, prijatelja ili nekih sličnih osoba? Dok se to ne ugradi u ovaj članak 11. onda je moguće svašta da se ovdje dešava i takav zakon teško da je prihvatljiv. Još jedanput ću citirati stavak 2. i 3. da član državne komisije ne smije obavljati službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost i nepristranost u obavljanju posla. ponavljam što je sa članovima njegove bliže, daljnje obitelji. I stavak 3. član državne komisije ne može, pardon ne smije samostalno obavljati gospodarsku, profesionalnu ili drugu djelatnost, imati u trgovačkom društvu udio u kapitalu ili poslovni udjel, pravo odlučivanja, glasačka prava ili biti član uprave nadzornih odbora i drugih tijela. Što je recimo sa njegovim mužem ili ženom, što je sa njegovom djecom, majkom, ocem, kumom ili nešto slično? Jasno je da su na mjesto ne samo predsjednika nego i članova ove Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave uvijek dolazili ljudi bliski vlasti. Vjerojatno će tako biti i danas i vjerojatno je tako i danas. Vjerojatno će tako biti i sutra. U to me nitko neće razuvjeriti da će sutra dan biti drugačije no što je danas. Članak 9. postupak imenovanja trajanja mandata. Ja ću ovdje samo citirate stavke 5. i 7. da Vlada će imenovati povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za utvrđivanje liste kandidata koji su se prijavili na natječaj i ispunjavaju uvjete za članove državnih komisija propisane ovim zakonom. I stavak 7.: "Vlada Republike Hrvatske će između kandidata za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete odabrati kandidate koje će predložiti Hrvatskom saboru za predsjednika, zamjenika predsjednika, članove državne komisije.". Jasno je, netko uvijek treba nešto predložiti i uvijek je u tom prijedlogu sadržana i politička odluka. Oni koji dijele lekcije o tobožnjoj neovisnosti nekih pojedinaca, nekih trećih itd. ma mogu to pričati nekome drugome ali ne meni. Pa mi vidimo koliko su ti neki koji su se predstavljali neovisni na primjer bili neovisni upravo na slučaju Podravke čiji su bili na primjer predsjednici nadzornog odbora. Znači, previše sam u politici da ne znam da svatko jasno ima neke sklonosti i da u zadnjih 20 godina vjerojatno će biti slično i u narednih deset ili dvadeset Niti ste mogli biti predsjednik Komisije za kontrolu javne nabave niti član a da niste bili nekome po volji ili da niste bili predmet usaglašavanja pozicije i opozicije u ovome domu kao što niste mogli biti urednikom recimo nekih medija bez nekih političkih bliskosti i sklonosti a niste mogli biti ni direktor nekog državnog poduzeća a da niste na taj način iskazivali svoju ideološku ili ne znam kako ću reći interesnu pripadnost. Članak 19., Državna komisija obvezna je jednom godišnje a najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu. Na zahtjev Hrvatskoga sabora Državna komisija je obvezna izvješće podnijeti i za razdoblje kraće od godinu dana. Sastavni dio izvješća su podaci, analiza o pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave i davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. A onda se ovdje navodi u ovom članku 19. što ovo izvješće u stavku 3. do 7. mora sadržavati. Znači, broj zaprimljenih predmeta, broj riješenih predmeta, odbačene, odbijene osnovne žalbe, broj poništenih postupaka nabave, broj neriješenih predmeta itd. Ono Ono što bih ja na ovom primjeru također želio da se ugradi u zakon pa onda nek već kad ga moramo usvajati ide on u treće čitanje. Tu bi trebalo tražiti da svaki takav predmet se opiše znači na neki pobliži način kao što to čini pučki pravobranitelj. Statistika ovdje u ovome domu nikoga ne bi trebala previše zanimati, nikoga od nas ne bi trebala opterećivati, nikoga od nas ne bi trebalo previše iscrpljivati. Jedino tako bilo bi onda moguće kontrolirati i samu komisiju da zastupnici znaju na koji način se komisija postavlja glede konkretnih prijedloga. Za ovo stanje koje mi danas imamo, recimo u zemlji kada je riječ o toj javnoj nabavi, jasno na prvom mjestu je kriva politika, ali je kriva i komisija pa i državno odvjetništvo također, ali mislim da su ponajviše krivi loši zakoni. Prema tome, ako temeljem jednog takvog zakona jednoj grupi ljudi dajemo izričitu moć, utjecaj na prilike u društvu onda mislim da bi ti zakoni trebali biti dorečeni i da bi svaki postupak ljudi morao biti podložan upravo sudu Hrvatskoga sabora. Npr. ako Hrvatske autoceste trebaju za arheološke radove izdvojiti nekih 500 milijuna kuna ili jesu, pa to jedan apsurdan zakon. Sve prolongiraju ti arheolozi u nedogled, gotovo da reketare javnu upravu, neću reći, ali slušajte jednostavno to se treba što je moguće prije promijeniti da bi eto u ovoj zemlji nešto moglo početi normalno i funkcionirati. Jer vi ne možete nijedan posao de facto napraviti u Puli, Rovinju, Poreču, a da na njemu ne izgubite dvije ili tri godine samo vis a vis tog arheološkog ja ću ga nazvati reketiranja. Međutim, što želim reći? Da apsurdne zakone treba brisati, treba mijenjati. One koji nisu potrebni, a ovo je jedan od onih zakona ne treba u ovakvom obliku usvajati. Ovaj zakon je nedorečen i zato još neko vrijeme možemo raditi po postojećem, a ovoga bi se eto možda i na temelju primjedbi kluba IDS-a moglo popraviti na način da ga se uputi u treće čitanje. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege Svrha izmjena i dopuna ovog zakona je da se nadležnost Državne komisije očito proširi na područja koncesije, dakle davanja koncesija i javno-privatnog partnerstva. Inače, koliko vidim se ništa bitno ne mijenja što je loše. Loše je zato što ostaje ista loša odnosno odnosno neefikasna organizacija kontrole javne nabave, samo se sada proširuje na koncesije i na javno-privatno partnerstvo, a loše je zato što Komisija za kontrolu javne nabave ili postupaka javne nabave nema mogućnost interveniranja u postupke javne nabave. Dakle, nema za razliku od primjerice pravosudne inspekcije, nema neku vrstu godišnjeg plana, pa da na razini županija toliko puta prekontrolira postupke recimo nekom metodom slučajnog izbora ili nekom metodom unaprijed definiranog plana, kontrolira postupke javne nabave na razini recimo gradova, toliko puta kontrolira postupke javne nabave i na razini općina, naravno i na razini državnih institucija, države i ministarstava nego može intervenirati u postupke javne nabave, odnosno može izvršiti kontrolu postupaka javne nabave, a sada i postupaka dodjeljivanja koncesije i javno-privatnog partnerstva isključivo ako se netko tko je sudjelovao u procesu potuži na regularnost samog procesa. Drugim riječima, ako se nitko ne žali komisija nema pravo intervenirati. Kao što znamo, u mnogo slučajeva radi se o poslovima gdje je grad, općina, država, županija, više-manje jedini ili barem glavni najveći naručilac neke vrste posla. I ogromna je vjerojatnost da će onaj tko se prijavio za taj posao, nudi uslugu, da će morati poslovati sa tom županijom, državom, gradom ili općinom i poslije. I prema tome, pametnije mu se pokrit ušima i ne žalit se čak i kad je učinjen prekršaj, čak i da nije lege artis obavljen postupak javne nabave zato jer će ponovno doći kod istog tog recimo recimo naručitelja usluga ili roba i ako se u prethodnom postupku žalio vjerojatno će mu biti nešto smanjene šanse da dobije posao. Prema tome, postavljajući Komisiju za kontrolu postupaka javne nabave u situaciju u kojoj ona ne smije i ne može intervenirat bez da ju netko pozove, bez da ju neki sudionik u samom postupku ne podnese žalbu, da se ne žali i traži intervenciju komisije smanjuje se efikasnost te komisije. I sada se ista ta neefikasna metoda samo proširuje na dodjelu koncesije i javno-privatnog partnerstva. Smatramo u klubu HNS-a da je to loša praksa, ne loša praksa nego loša regulativa, dakle da je to loš način reguliranja kontrole javne nabave iz koje naravno onda proizlazi i loša praksa. Po uzoru na pravosudnu inspekciju recimo koja ne čeka da se netko prituži nego ima godišnji plan kontrole, godišnji plan inspekcije, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave bi također morala imati, a pogotovo sad kad se uključi u koncesije i javno-privatno partnerstvo, morala bi imati godišnji plan po kojem bi kontrolirala postupke bez preduvjeta da se netko žali i tuži da mu je učinjena nepravda u samom postupku. Druga primjedba kluba HNS-a. Koliko je nama poznato, a državna tajnica Obradović Mazal će to odlično znati, postoji neko tijelo za upravljanje ili kontrolu javne nabave i unutar Ministarstva gospodarstva. E sad, tko kontrolira što i kakav je odnos između tijela za kontrolu javne nabave u Ministarstvu gospodarstva i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave? Tko tu od ta dva tijela kontrolira koga? Da li je to dupliranje? Koliko ja znam što se tiče europskih standarda upravo se na tome radilo da se izbaci dupliranje, dakle dvostruka zapovjedna linija ili dvostruka linija kontrole, da se izbaci zato što uvijek kad postoji dvostruka linija kontrole naravno kontrola se smanjuje, odnosno postoji izigravanje jedne na račun druge kao neka logična mogućnost. Dakle, ono što se, što se europskih standarda tiče je sigurno traži, je sigurno izbjegavanje dvostruke linije komande. Dakle, koji je odnos između kontrole javne nabave iz Ministarstva gospodarstva i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i što tko radi molimo da nas se ovdje malo detaljnije razloži. I konačno postupak javne nabave i naročito kontrola postupaka javne nabave daje, na što je Klub HNS-a ranije, a i zakonom koji čeka dosta dugo na dnevnom redu i kojeg smo stavili u proceduru upozorio. Postupak kontrole javne nabave omogućava i daje mogućnost da se upotrijebi kao instrument za hvatanje u koštac sa problemom nelikvidnosti. Dakle, država je u mogućnosti da ne plaća svoje račune, da ulazi u nove postupke javne nabave, da dovodi do stečaja ili do uništenja niz tvrtki koje rade za državu, kojima država ne plati i nema nikakvih sankcija. Postoji zakonska odredba da država mora plaćati svoje račune, ali nema nikakvih sankcija. Ako ne plati onda ništa. I javna nabava je upravo područje u kojem se, i zbog toga naravno se stvara taj ogromni problem i lanac nelikvidnosti koji uništava obrtnike, male tvrtke, sad već i srednje tvrtke, a uskoro će i velike. Dakle, mogućnost koja se ostavlja državi da ne plati nikome ništa, a da ide i dalje u javnu nabavu je u velikoj mjeri prouzročila ovo da nitko nikome ništa ne plaća i prouzročila ovu nelikvidnost. U postupak kontrole javne nabave treba uvesti i zakonom regulirati da Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave kad joj se da mogućnost da intervenira naravno samostalno, a ne da čeka da se netko žali, jer na ovaj način zbilja postaje samo ukras, da ima mogućnost stopirati zakonski, ulazak u bilo kakav postupak javne nabave za državu kad nije platila račune. Dakle, kad nije platila one od kojih je već tražila i dobila robu ili usluge i nabavila robu ili usluge. Za to ovaj zakon ne bi bio dostatan. Dakle, zakon koji regulira poslovanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave ne bi bio dostatan, ali ga treba kombinirati sa izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, pa onda i Državnoj komisiji dati ovlasti u tom smislu, a u Zakonu o javnoj nabavi uvesti sankcije, odnosno uvesti zabranu mogućnosti javne nabave kad računi nisu plaćeni i na taj način početi razrješavati pitanje nelikvidnosti. Što se tiče državne komisije, u ovom stanju ili u ovoj situaciji u kojoj ona nema mogućnost recimo po nekom, na bilo kojem načinu određenom programu birajući tvrtke po nekim statističkim pravilima metodom slučajnog uzorka ili možda po nekim drugim pokazateljima, ali svakako ne čekajući da se netko žali, gdje ne može intervenirati i ne može intervenirati niti u slučajevima sada po ovom zakonu niti u slučajevima dodjeljivanja koncesija, niti u slučajevima postupaka javno-privatnog partnerstva. Takva komisija zapravo gubi smisao. Prema tome, što se kluba HNS-a tiče, ako ne dobijemo neko zaista razložno obrazloženje ne vidimo kako bi mogli podržati ovaj zakon. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. U ime predlagatelja, državna tajnica, uvažena Tamara Obradović Mazal. Izvolite. Zahvaljujem i zahvaljujem na pitanju. Kao državna tajnica primarno za javnu nabavu vodim i Upravu za sustav javne nabave i kao samo ime što kaže mi smo nadležni za cjelokupni sustav i za sinergiju između koncesija javno-privatnog partnerstva i javne nabave. Naravno, u našoj nadležnosti kao formalnog predlagatelja je i kontrola postupaka. Ali kažem kalo formalnog predlagatelja. Ono što Uprava za sustav javne nabave radi primarno nije nadzor odnosno kontrola na način da postupamo po žalbi, jer se radi o nadležnosti državne komisije. Ono što mi radimo pored strateškog dijela, pored pisanja zakona, provedbenih akata i provedbe evo drugu godinu uspješno za redom ekstenzivne edukacije na svim razinama u Republici Hrvatskoj pridržali smo si pravo i u tom smislu smo ovo ljeto i donijeli novu Uredbu o preventivno-instruktivnoj djelatnosti, gdje moja uprava temeljem ili anonimne prijave ili potpisane prijave, temeljem uvida u elektronički oglasnik javne nabave za vrijeme dok traje rok dostave ponuda i za vrijeme dok traje postupak mi interveniramo na svoju inicijativu nad svim sektorskim i javnim naručiteljima u njihove postupke. Što želimo time postići? Kako sama riječ kaže radimo prevenciju. Dok traje postupak nabave i dok se nepravilnosti koje utvrdimo mogu otkloniti mi ih svojim preventivno-instruktivnim djelatnostima nastojimo otkloniti. To nije nadzor, to nije kontrola u smislu posla kojeg radi državna komisija. To je aktivnost koju mi proizvodimo i radimo na svoju inicijativu i ona može biti generirana na naš, dakle mi možemo biti začetnici te aktivnosti, kontrolirati postupak koji je u tijeku, koji nam je interesantan zbog vrijednosti ili zbog predmeta nabave ili zbog naručitelja ako statistički gledano naručitelj u prethodnoj godini je protiv svojih postupaka javne nabave imao veliki broj izjavljenih žalbi. Dakle, naš cilj je djelovati preventivno. Međutim, ono što smo također napravili prošlo ljeto kroz novu uredbu je da smo omogućili da djelujemo i na zahtjev Državnog odvjetništva, dakle kada Državno odvjetništvo u svojim postupcima traži stručnu analizu, odnosno da provedemo ili ex post ili u ili u realnom vremenu takvu djelatnost, i damo Državnom odvjetništvu stručno mišljenje o tome da li je povrijeđen zakon ili ne, mi to radimo. Mi i državna komisija ne radimo iste dvije aktivnosti, dakle ne preklapamo se. Nadam se da to zadovoljava vaše pitanje. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, cijenjene kolegice i kolege. Javna nabava je od iznimne važnosti za gospodarski život svake nacije, pa tako i Republike Hrvatske, a ako je važna za gospodarski život, onda je važna i za cijelo društveno stanje. Važno je iznimno profesionalno, stručno i etično djelovanje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, a da bi to bilo vrlo važan je i kvalitetan zakonski okvir. A nakon kvalitetnog zakonskog okvira, još bitniji je odabir onih koji će biti članovi državne komisije, da to bude po najprofesionalnijoj i najstručnijoj kontroli. Prvo čitanje je bilo iznimno dinamično, čak i burno. Rijetko koji prijedlog zakona je toliko imao opaski u prvom čitanju, i iz redova pozicije, i iz opozicije. I za pohvalu je da je to ipak urodilo i plodom, i da su većina, zapravo mislim u postotku 90% opaski iznijetih u prvom čitanju prihvaćene i ugrađene u ovaj konačni prijedlog zakona. Opaske koje su iznijeli i s lijeve i s desne strane, čak i zajedničke opaske. Usvojeno je tako da opaske u vezi statuta, da nije bilo definirano tko predlaže statut, tko ga potvrđuje. Sad se vidi da statut potvrđuje Sabor Republike Hrvatske i to u roku 30 dana, jer nije bio ni definiran rok. I istina je da je prvi prijedlog zakona imao veliki broj nedostataka, ali je sada u velikoj mjeri i izmijenjen. Bilo je spomena u prvom čitanju i velikih kritika na račun službene tajne koja je bila samo navedena, a nije bila normirana. Sada je i normirana. Točno se zna što čini službenu tajnu. Smanjen je rok u kojem se dostavljaju podzakonski akti. Nije bio definiran, a sad je definiran kandidacijski postupak za, u kojem Vlada Republike Hrvatske predlaže imenovanje članova državne komisije. Nije bilo vidljivo, a sad je vidljivo tko imenuje predsjednika, tko zamjenika i tko članove, Vlada Republike Hrvatske u svom prijedlogu već navodi sada Hrvatskom saboru i predsjednika državne komisije, i zamjenika, ali i ostale članove. Bilo je dosta prigovora na način ako se razriješi član komisije da prima naknadu bez obzira što je počinio i kazneno djelo. Evo i to je usvojeno, ispravljeno je, tako da sad je revidirano pravo na naknadu plaće i uređene su uredbe i osnove za razrješenja po kojima predlaže Vlade Republike Hrvatske razrješenje, ali i one uredbe po kojima se ne ostvaruje pravo na naknadu plaće. Usvojena i opaska o djelokrugu rada državne komisije, i on je ukinut. Smanjen je i rok u kojem državna komisija podnosi izvješće o radu Hrvatskom saboru, tako da je sada taj rok do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu. A najveći prijepor je izazvao članak 10. prijedloga Zakona o državnoj komisiji, odnosno o uvjetima za članove državne državne komisije. Treba ipak kazati da biti član državne komisije i predsjednik i zamjenik državne komisije predstavlja i određenu moć. moć. 40-ak milijardi kuna godišnje, to doista daje društvenu moć, kontrolom nad tim. Ta moć traži i odgovornost. Odgovornost je unutar svake osobe, i ona ovisi o karakteru osobe, ali isto tako ta odgovornost može i treba biti sadržana u uvjetima u zakonskim rješenjima, a posebice u uvjetima propisanima za članove državne komisije. I doista sve važnije stvari i opaske su prihvaćene i ovdje mislim da je mala nespretnost kad je u pitanju članak 10. i da treba još jedanput to preispitati. Naime, propisani uvjeti za predsjednika komisije, komisije, za zamjenika doista su decidirano navedeni i uvjetovani čak i Europskom Komisijom, ali ih dovodi u upitnost članak 1. gdje kaže da predsjednik državne komisije bez obzira što je bio državni odvjetnik ili javni bilježnik ili odvjetnik ima i pravosudni ispit i 10 godina radnog staža nakon položenog pravosudnog ispita ne može biti predsjednik ako nije i 10 godina bio zaposlen na poslovima javne nabave. Sukladno tomu ja sam i osobno podnio jedan amandman koji radi jasnijeg tumačenja i propisanih uvjeta za članove Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, tako da da predlažemo da za predsjednika državne komisije ostanu uvjeti koji jesu propisani, koji jesu i traženi od Europske Komisije, isto tako i za zamjenika predsjednika, ali da se ne traži da oni imaju uvjet 10 godina na poslovima javne nabave. I isto tako u prijedlogu je da mora imati član komisije završen sveučilišni studij ekonomije, prava ili tehničkog usmjerenja, a nikako kao što je do sada bio uključen i slučaj specijalističke diplomski stručni studij. Ja se nadam da će kad se to, ako se prihvati, da će onda konačno ovaj zakon izgledati izvanredno, da će on biti učinkovit i da će se sukladno propisanim uvjetima izabrati oni koji će učinkovito voditi Državnu komisiju za kontrolu postupka javne nabave. Klub HDZ-a podržava i glasovat će za ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I u ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora i dopustite s obzirom na svoju zdravstvenu situaciju odavde govorim. Naime, kako je razvidno i iz ovog konačnog prijedloga Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a nakon provedene rasprave prošle godine vidi se da je došlo do poboljšanja i uvrštavanja onih prijedloga koji su izneseni u raspravi u prvom čitanju. Jasno je, kao što su istakli neki govornici ovdje prije mene, da je ova naša Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, ali sada i koncesija i kontrolu javnog privatnog partnerstva zapravo Državna komisija u u svom samom naslovu i u namjeni da radi po žalbenom postupku, zapravo komisija koja radi post festum. Dakle, ne preventivno bez obzira što je ovdje kako je istaknuto netko rekao da ima pravo uvida, ali nema. Vi ste rekli gospođo državna tajnice da u Ministarstvu gospodarstva postoji kontrola javne nabave u kojoj, koja ima ulogu zapravo više nekako savjetodavno u samom postupku javne nabave ili pak izdavanja koncesije ili ostvarivanja javnog privatnog partnerstva. Bilo bi dobro da to što je u postupku, dakle to bi bilo nekako ex tempore, dakle u vremenu događanja natječaja. U vremenu događanja javne nabave, javnog privatnog partnerstva ili izdavanja koncesije. Međutim, ono što u našem društvu i u našoj državi nedostaje to je upravo ta prevencija, ne bih govorio o nekakvom strahu ili ili nametanju straha u ovakvim postupcima iako smo svjedoci da toga straha dosada nije bilo. Kada svakodnevno smo bombardirani izvješćima, novinskim člancima i saznanjima o kriminalu i korupciji upravo u ovome području. Zapravo javna nabava, javno-privatno partnerstvo, koncesije su upravo izvor kriminala i korupcije koja nas je zasula i koju svakodnevno, iz dana u dan, jedan po jedan se razotkriva, jedna po jedna se objavljuje i zaista je to postao glavni problem naše države. U samom ovom Zakonu o Državnoj komisiji koji zapravo više govori o samoj komisiji i o njenom ustroju, o njenom formiranju itd., a ne vjerujem da će doprinijeti nekakvom poboljšanju u smislu smanjenja korupcije jer radi post festum kako je rekao gospodin Leko. Dakle, on radi po žalbenom postupku ako ga ima, ako ga nema onda nema ni rada ove Državne komisije. Jer u čl. 2. točno piše da se radi, da je to tijelo, komisija nadležna za rješavanje žalbi. A vrlo dobro znamo, ne treba to skrivati, da u postupcima javne nabave, javnog privatnog partnerstva i ostalim ima i dogovora između sudionika u javnoj nabavi. Dakle, govorim o onim privatnim, odnosno fizičkim ili pravnim licima koji se natječu u postupcima javne nabave, a sasvim sigurno znate i vi u Ministarstvu gospodarstva imaju određene dogovore. Jasno da u tom slučaju onda žalba i otpada jer u nekom drugom sljedećem ciklusu javne nabave i javnog privatnog partnerstva onaj drugi koji je ustupio ili dogovorio će profitirati. Kako se dovinuti da ova naša država, da ovo naše društvo, neću reći zbog straha od sankcija, nego kako da uopće postignemo postignemo nekakvo moralno dostojanstvo, nekakvu etiku u ovom segmentu kad su ti, da kažem kako neko piše, zelembaći ti, novčanice vrlo primamljive i kad su ljudi slabi na njih. Zaista ovdje trebamo svi skupa razmišljati. Netko je spomenuo da postoje mogućnosti preventive ili prevencije u smislu revizije. Imali smo mi i reviziju o privatizaciji i pretvorbi, nikom ništa jel'. Postoji i pravosudna inspekcija koja bi također mogla u ovome smislu djelovati, u onom smislu o kojem sada govorim. Koja bi trebala djelovati promptnije, rigoroznije i jasno Državno odvjetništvo koje je evo sad tek nešto malo se udubilo i zakopalo u materijale od stupića na "Hrvatskim autocestam" do bojanja tunela i svega ostalog, od nabavke retardanata na "Hrvatskoj željeznici" ili onih automatskih blagajni za izdavanje tiketa ili karata na željezničkim stanicama, na kolodvorima. Tako da zaista kada čovjek sve sagleda jednostavno ne može se othrvati dojmu da gdje god se zagrebe postoji upravo u ovom segmentu javne nabave javno-privatnog partnerstva ili izdavanja koncesija da smo jednostavno, ne mi nego oni koji to provode i rade, jednostavno ogrezli upravo u nekakvim prevarama, u kriminalu i mogućnostima kada se zapravo pljačkaju hrvatski porezni obveznici, a to je zapravo država Hrvatska. Osim što, neću reći da prigovaram nego konstatiram i utvrđujem da je ova komisija koja radi post festum, može se još kada se gledaju članci ovoga zakona donekle prigovoriti i o tome da nju imenuje Sabor RH što bi u prvu ruku i veselilo, ali onda u nekim drugim člancima se govori na prijedlog da se imenuje i razrješuje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Mi smo demokracija u kojoj vlada većina pa to znači da će onda donekle i ta deklarirana i ta deklarirana nepristranost ili neovisnost kako ovdje piše u čl. 11. ipak, iako ja ne želim vjerovati, iako sam u dobroj vjeri da će članovi Državne komisije raditi časno da će raditi stručno, jer tako je propisano i u drugim drugim člancima, u nastavku o tome je govorio gospodin Marić, iz Kluba zastupnika HDZ-a, ali s obzirom na to da je jasno u Saboru izglasava saborska većina, bez obzira kakva ona bila da li lijeva desna, ili nekakav miks mješavina, dakle ipak ovisiti imenovanje, razrješenje, a ne bih htio sumnjati i u rad, o toj saborskoj većini i Vladi koja predlaže iz predloženih, odnosno prijavljenih na natječaj za sastav Državne komisije, Vlada izabire i predlaže Saboru Republike Hrvatske na usvajanje sastav Komisije, predsjednika, potpredsjednika i još tri člana. Prema tome, oni drugi neće ni doći u obzir da o njima raspravljamo ovdje u saborskim klupama. Dakle, ono što sam htio istaknuti, da, iako sam se poveselio kada sam vidio ovaj članak koji je prethodno, da Sabor imenuje tu komisiju, ipak na kraju se vidi iz materijala da je to Vlada Republike Hrvatske, ne izravno, ne izravno, preko Saborske većine. Ali takva je demokracija da većina odlučuje, pa valjda će tako odlučivati. Netko je ovdje raspravljao o članku 11. i zamjerio zbog toga što u tom članku nije rečeno da u stavku 5. da član državne komisije ne smije biti član političke stranke, ne smije obavljati dužnost u tijelima političke stranke niti biti član bilo kojeg oblika interesnog udruživanja koji bi mogli dovesti do sukoba interesa. Pa je prigovoreno da se u nekakvom stavku 6 i to dodatnom uvrsti i rodbina kako reče netko kumovi, itd., bliža i dalja da oni ne mogu biti u postupcima koje razmatra ova komisija. Međutim, mi smo svjedoci i dan danas da je dopušteno da određena odvjetnička društva preuzimaju privremeno upravljanje određenim pravnim pravnim subjektima, određenim tvrtkama, firmama i da oni zapravo u ime nekoga upravljaju tim tvrtkama tvrtkama koje se javljaju ili javljaju za postupke javne nabave, javno privatnog partnerstva ili pak izdavanja koncesije. Prema tome, teško je ponekad utvrditi da li ima, prijatelja, rodbine, kumova u tome i da li su njihovi prsti umiješani u ove postupke. U svakom slučaju Prijedlog ovoga zakona je poboljšanje u odnosu na ono prvo čitanje, i iako kažem i iako kažem se nekako s obzirom da postoji ta Državna komisija, postojala je i ranije radi o nekakvoj vrsti centralizacije ali i podložnosti pravilima demokratskog odlučivanja većine, dakle stranačkim interesima, gdje država je jedinstvena za cijeli teritorij Republike Hrvatske, u neku ruku kažem ipak se radi o centralizaciji kada se odlučuje po žalbi u postupcima javne nabave, javno privatnog partnerstva ili pak izdavanja koncesije. koncesije. Dobit ćemo amandmane i čut ćemo državnu tajnicu pa ćemo odlučiti kako ćemo kao Klub HDSSB-a glasati o ovome Prijedlogu zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Time smo zaključili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, državna tajnice. Kada sam pročitao Konačni prijedlog zakona u prvi mah želio sam početi svoju raspravu da bih mu trebao dati ocjenu 5+, zbog stvarno rijetkog primjera da iz prvog čitanja je predlagatelj prihvatio toliko dobrih prijedloga i ugradio u drugo čitanje. I doista to zaslužuje pohvalu. Međutim, onda sam napravio pogrešku pa sam još jedanput pročitao Zakon, neću snižavati ocjenu, neću podnositi amandmane iako se radi o drugom čitanju, u konačnom prijedlogu, ali ću obrazložiti upozoriti, gospođu državnu tajnicu na dva problema koja u Zakonu još nisu dobro riješena i neće biti dobar zakon ako ne intervenirati vi ili netko drugi sa svojim amandmanima. Od velikog broja mojih prijedloga jedan koji nije prihvaćen je konceptualne naravi, i žao mi je što ustrajete na Državnoj komisiji kao žalbenom a ne kao kontrolnom tijelu. Ja razumijem, to su dva potpuno različita koncepta i vi ustrajete da je Državna komisija žalbeno tijelo, a ne, zato čak i naziv ne odgovara suštini, jer nije kontrola nego je za žalbu. Međutim, da biste dobili ukupnu sliku u postupke javne nabave, gospođo državna tajnice, doista bi nam bilo korisno, čak i ne mora biti točka dnevnog reda, ali da nam dostavite izvješće Uprave za javnu nabavu u ovom dijelu gdje vi djelujete kao savjetodavno preventivno, ovo što ste maloprije govorili, jer bi iz toga doista mogli vidjeti, jer vi se bavite suštinom, problema, dakle ne statistikom, nego suštinom da u tom pogledu vidimo koji su najčešći problemi u postupcima javnih nabava, gdje najviše ili najčešće morate intervenirati. vaše Izvješće bi nam bilo korisno za razumijevanje procedure propisane u ovom zakonu. Znam da to nije obvezatno, znam da nije predviđeno, ali vaša je dobra volja i ministra da takvo jedno izvješće godišnje dođe i pred nas. Dakle, ja još uvijek smatram da bi Komisija trebala imati kontrolnu a ne samo žalbenu funkciju. Sada što se tiče odredaba ponuđenog teksta. Članak 11. članove komisije definira da nisu dužnosnici. Međutim, to znači da se Zakon o sprečavanju sukobe interesa ne odnosi na članove Državne komisije, protuodgovor može odmah biti da je ovim zakonom propisano u detalje što sve ne smije i da se mora čuvati sukoba interesa. Međutim, sankcije za sukob interesa ovdje i u Zakonu o sukobu interesa nisu iste, niti procedura dokazivanja i sankcioniranja. Stojim na stanovištu da bi ova državna komisija zbog značaja trebala biti obuhvaćena i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, jer primjerice ovdje nemate predviđeno zabranu primanja poklona, a u onom zakonu imate, pa ispada da član državne komisije može i dalje primati poklone jer nije dužnosnik. Primjerice samo. Poklon ne mora biti nužno i korupcija, ali i može. Zato smatram da pitanje sukoba interesa i ove komisije mora biti riješen. Nadalje, članak 13. U obrazloženju onog dijela prihvaćenih primjedbi iz prvog čitanja citiran sa stranice 16.: "Predlagatelj je prihvatio i primjedbu zastupnika Dragutina Lesara, Gorana Marina, Josipa Leke, te je preispitao rješenje odredbe članka 14. stavka 2. prijedloga zakona. Iznesene primjedbene su prihvaćene i ugrađene u članak 13. stavak 6. konačnog prijedloga zakona". Plaće, radilo se o plaćama. Ali članak 13. nema stavak 6. konačni prijedlog zakona u članku 13. nema stavak 6. E sada mi nije jasno kako je pitanje plaća riješeno jer u mom primjerku konačnog prijedloga zakona članak 13. dosita nema stavak 6. Nisam čuo, 6 plus 6, izbačeno. ... stavak 6. u članku 13. Dakle, nešto je ostalo neriješeno. I sada pitam po kojim pravilima i aktima se utvrđuju plaće članova i predsjednika komisije. Dakle, koje pravne akcije primjenjuju na njihove plaće. Članak 16. "Pravilnik o unutarnjem redu donosi predsjednik državne komisije". Zašto komisija sama, a ne odnosno tijela komisije, a ne samo predsjednik. Ne razumijem. Mislim da ipak bi taj dio trebalo promijeniti, da Pravilnik o unutarnjem redu donosi državna komisija, a ne predsjednik komisije. izvještaji, izvještaji koji dolaze pred Sabor. Jedna primjedba i jedan prijedlog. Citiram: "Popis naručitelji koji imaju veći broj postupaka" veći broj. To je arbitražna odredba, jer predsjednik komisije može utvrditi da je veći broj 50. ja mogu biti na stanovištu da je veći broj žalbi 5. Mislim da nije dobro u zakonu pisati veći broj ili ćemo propisati postotak ili najmanje toliko, a ne dozvoliti predsjedniku državne komisije da sam odlučuje koga će uvrstiti u izvještaj kojega će dati Hrvatskom saboru, a time i hrvatskoj javnosti. I drugo, osim broja zaprimljenih predmeta, riješenih predmeta, poništenih predmeta, neriješenih predmeta i popis naručitelja, mislim da bi strahovito važno bilo da u tim svim popisima se dodaje i vrijednost. Dakle, Dakle, ne vrijednosti predmeta javne nabave, jer jedan postupak javne nabave može biti u vrijednosti milijun kuna, pa poništen ili 50 milijuna kuna. A dozvolite da to ipak ima veliku razliku u značaju u samoj težini, tako da osim puke statistike popisa, odnosno brojeva predmeta državna komisija Saboru mora iskazati i vrijednost postupka javne nabave koji se iskazuje u svojem izvještaju. I to kako onih zaprimljenih, kako riješenih, neriješenih, poništenih, pa i u onom popisu naručitelja ne samo puku statistiku koliko postupaka im je poništeno, nego koliko je iznosila i vrijednost poništenih postupaka javne nabave. I završavam sljedeće. I najidealniji zakon kojega ćemo donijeti, neće biti jamstvo apsolutne kontrole u postupku javne nabave, jer i Državna revizija u češljanju svojih klijenata nadzire javnu nabavu, ali post festum, dvije godine iza. Ova komisija je samo žalbeno tijelo, a vaša uprava je savjetodavno preventivno tijelo. Mislim dok god nemamo tijelo nešto poput ajde nazovimo ga kolokvijalno "javno-nabavne policije" koja će po službenoj dužnosti temeljem godišnjeg plana banuti i prekontrolirati postupak javne nabave sa ovlastima zaustavljanja i poništenja već u toku, bojim se da će biti previše izigravanja svega toga i da ćemo svake godine konstatirati da u Hrvatskoj nažalost, još uvijek najmanje 10% iznosa postupaka javne nabave pretvoreno u 10 milijardi kuna, završava u sivoj zoni. Hvala lijepa. minuta u 11.32. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. I na redu je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Evo samo nekoliko rečenica da pridonesem raspravi oko prijedloga Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave. Kada govorimo o ovom zakonu nužno je reći da u Hrvatskoj javna nabava iznosi preko 45 milijardi kuna. Po nekim projekcijama čak 12 milijardi kuna odlazi na korupciju, odnosno curi rekao bih iz državne blagajne. Jednostavnim rječnikom svaka javna nabava u Hrvatskoj prosječno je preplaćena 25%. Znači 25% novca curi kroz proces javne nabave. E sada, imamo kvalitetan Zakon o javnoj nabavi. Ako imamo kvalitetan Zakon o javnoj nabavi, ako imamo kvalitetan Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave, postavlja se pitanje zbog čega je to tako? Zbog čega 12 milijardi kuna javnog novca svake godine se izgubi u tim postupcima? Ja mislim da možemo imati najsavršenije zakone ali u praksi oni ne moraju zaživjeti. Problem je što se zadnjih nekoliko godina Zakon o javnoj nabavi dosta često koristio da upravo legalizira netransparentne postupke o javnoj nabavi koji su onda najčešće završavali završavali time da su se plaćale robe i usluge puno više nego što je to trebalo. I zato mislim da bi jednu od tih stvari trebali izmijeniti ovim zakonom. Nije problem, Komisija za javnu nabavu je kontrolirala po svojim izvješćima nekih 5, 6, 7 milijardi kuna javne nabave godišnje od ovih 45 ali po meni veći je problem veći je problem u onim predmetima koji nisu predmet žalbe. Znači, većina netransparentnosti i korupcije se dešava na razini gdje nema žalbi. Zbog čega nema žalbi? Zbog toga što se poslovi dogovaraju između velikih firmi. Svjedoci smo slučajeva koji se dešavaju sada u javnim poduzećima i tu jednostavno ljudi koji nisu ja bih rekao u dogovoru ne mogu ući u priču. I naravno da se nema tko žaliti. Prepuštaju se poslovi. Kada se dobije posao po manjoj cijeni odustaje se od posla i onda se bude podizvođač onome tko je dobio po skupljoj cijeni. Po meni je glavni problem netransparentnost i korupcija u javnoj nabavi u onim velikim poslovima gdje nema žalbi. To javna komisija ne kontrolira. U tom smislu apsolutno podržavam prijedlog i ako nema pismeno već napisan od strane, ne znam koji je to klub govorio, podnijet ću ga sam. Radi se o tome da Državna komisija za javnu nabavu osim žalbi mora imati i svoj program gdje će metodom slučajnog uzorka kontrolirati određene nabave tijekom jedne godine. Šta znači naziv Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave? Ona kontrolira jednostavno samo žalbe. A šta je sa onim predmetima koji su sumnjivi a nisu obuhvaćeni žalbenim postupkom? Ona mora imati na razini uzorka kao što to ima i Državna revizija da zahvaća određene segmente, određena poduzeća i njihove javne nabave od godine do godine kontrolira. U tom slučaju ne bi imali ovoliko problema vezanih uz javnu nabavu u javnim poduzećima. Ne bi bilo HEP-a, ne bi bilo HŽ-a ako bi jednu godinu Državna komisija za javnu nabavu odabrala idemo u kontrolu postupaka u HŽ. Garantiram da bi onda bili i tamo puno odgovornije služe nego što su to danas i ne bi imali ovoliko ja bih rekao netransparentnosti, sumnji, prijava vezanih uz postupke javne nabave. Znači, to je prva i osnovna stvar koju ja mislim da treba u ovaj zakon uvrstiti. Teško me može netko uvjeriti, ja gledam izvještaj Državne komisije iz godine u godinu sve manje žalbi, sve manje predmeta se analizira i njihova vrijednost je manja kada se gleda zbroj. E sada, postoji pitanje. Ili se zbilja digla ta razina, educirani su sudionici postupka itd. i nema potrebe više za određene žalbe ali moj osjećaj je da nije taj slučaj, nego upravo suprotno da ljudi vide da nema smisla da zakon dosta često i onemogućava žalbu, da legalizira stvari koje su netransparentne i naravno da odustaju onda sudionici od žalbi jer vide da jednostavno tu nema neke koristi, nema kruha da se neke stvari isprave. I zbog toga mislim ako mogu malo proširiti svoju raspravu da treba ići u izmjene Zakona o javnoj nabavi. Gledao sam jedan primjer američki gdje je transparentno apsolutno sve. Ti znaš, imaš portal javne nabave, znaš koja je usluga, po kojoj cijeni koliko nabavljena u cijelom sustavu. Treba na toj razini organizirati sustav javne nabave u Hrvatskoj kako bi svatko tko ima internet mogao vrlo jednostavno a ne tražeći po Narodnim novinama, po portalima, po web stranicama javnih poduzeća gledajući onda tamo gdje koliko je tko za šta platio, koju robu i koju uslugu je naručio. Treba biti portal koji bi trebalo organizirati Ministarstvo gospodarstva ili Ured za javnu nabavu središnji koji će sada biti gdje će se moći vidjeti po kojoj cijeni je bilo tko u Hrvatskoj u sustavu nabavio određenu robu, i od koga naravno. I tada bi korupcije bilo puno manje. Do tada mi imamo šumu zakona, šumu propisa, trudimo se. Ne može nitko biti protiv ovakvog zakona. Tko bi u Hrvatskoj dignuo ruku protiv nečega što kontrolira 45 milijardi kuna proračunskog novca? Nitko. Ja to ne mogu napraviti ali ću se potruditi i napisat ću taj amandman. Komisija mora imati program rada i mora kontrolirati periodično javna poduzeća koja su postala očito je sada najveći problem. Pa i ako neka nemaju obavezu, vidjeli smo sada je slučaj FIMI medije, nemaju obavezu naručivati, raditi natječaj itd. Naravno u toj sivoj zoni odlazi jako puno proračunskog novca ne direktno iz proračuna nego zato što recimo HŽ dobiva donaciju iz državnog proračuna 2 milijarde kuna ali ja garantiram da 2 milijarde kuna odlazi netransparentno kroz određene natječaje iz HŽ-a i da ne bi trebali donirati javna poduzeća i takve tvrtke gdje nisu standardni transparentnosti visoko postavljeni. Znači, možda nije direktno proračunski novac ali definitivno oštećuje državu, oštećuje naša poduzeća, oštećuje hrvatske građane. To je prva stvar. Druga stvar koju bi volio i neminovno je da komisija ima u svom sastavu. Tu piše da mora biti najmanje tri pravnika. Normalno, možda čak i svih pet pravnika bi trebalo biti s obzirom da se radi o upravnom postupku, postupku, s obzirom da se radi na neki način o jednom konačnom rješenju gdje je teško, imaš pravo, odnosno nemaš više pravo žalbe nego se možeš žaliti jedino Upravnom sudu. Znači, to je dobro. Ali ono što bih htio još istaknuti je to da mora biti specificirano unutra da moraju biti obuhvaćeni unutar stručnih službi sudski vještaci za pojedina područja koji bi mogli relevantno procijeniti koliko je određena usluga, koliko je određena roba ili bilo šta drugo šta je obuhvaćeno postupkom da se može utvrditi realno njezina cijena. Znači, ti ljudi moraju biti educirani za to. Da li ih moramo koristiti kao vanjske ili čak biti u obavezi da da netko mora imati tko je zaposlen u komisiji i svjedodžbu da je educiran da bude i sudski vještak, ne znam to treba raspraviti. Ali definitivno, ako smo specificirali pravnike koji moraju znati proceduru moramo specificirati i ljude koji će znati procijeniti i vrijednosti, pa ako je i zakonito možda vratiti postupak na početak jer u mnogim slučajevima imamo u Hrvatskoj situaciju da je sve zakonito a iz aviona je vidljivo da su usluge preplaćene 3% I onda je nemoguće da ovakva komisija vraća te predmete i odbija žalbe, a vidi se da je recimo, ako se postavi neki uvjet da moraš imati x nečega da bi zadovoljio uopće da participiraš unutar natječaja, da se vidi da je netko preplatio uslugu dva tri puta, ali Zakon o javnoj nabavi je to pokrio. U slučaju da komisija utvrdi da su cijene nerealno visoke trebala bi po defaultu poništavati natječaj, bez obzira da li je predmet žalbe to ili nešto drugo. Hvala lijepo Imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, inspirirao me ovaj dio vaš kada ste govorili o broju žalbi. Dakle, jasno je iz mog osobnog kontakta sa čitavim nizom sudionika postupaka javne nabave da se ne odlučuju žaliti jer im je naređeno da se ne žale, jer ako se ne žale da će im se omogućiti da kasnije sudjeluju u raspodjeli kolača i to je ključni problem. Problem je da mi u borbi protiv korupcije u javnoj nabavi moramo imati dvije vertikale. Jedna vertikala je vertikala zakonska i uskočka vertikala i ona je postavljena sjajno. Ali druga, moralna vertikala uopće ne funkcionira tu ste u potpunosti u pravu i nadam se da će vas iz Vlade poslušati, da je potrebno uvesti dodatne kontrolne mehanizme u ovaj zakon kako bi se unaprijed znalo da će određeni postupci javne nabave biti automatski podređeni kontroli i to bi sigurno smanjilo mogućnost korupcije u postupcima javne nabave. I naravno, nadam se da će u Vladi se potruditi da uskoro kompletna javna nabava bude na portalu, ne samo da se zna tko se javio nego da bude i postupak javne dražbe, dakle on-line dražba. To će biti ključni način kako ćemo spriječiti apsolutno mogućnost korupcije, prilagođavanja natječaja i pogodovanja pojedincima koji su krenuli u iskorištavanje mogućnosti da ostvare 10 do 20% svoje osobne koristi iz državnog proračuna. Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Jovanović, podaci govore u prilog tome da iz godine u godinu ima sve manje žalbi i manje vrijednosti se analiziraju. U 2005. godini analiziralo se 746 žalbi, u 2006. 696, u 2007. 637, znači svake godine sve manje, a postupaka je sve više. S druge strane, pogledamo li koji su se dijelovi analizirali, vidimo da su radovi u dvije godine bili analizirani sa preko 50%, u 2007. je to palo na 30 i nešto posto. E šta se sada tu desilo, to mene zanima. Da li je zbilja ponestalo volje ljudima da se žale, da li je zbilja educiranost onih koji su nudili bila bolja ili je razlog ovo šta vi govorite, a to je nemoj se žaliti, uključit ćemo te, dobit ćeš dio kolača i bit ćeš zadovoljan, ali nemoj podnositi žalbu, napravit ćemo posao zajedno i bit ćemo svi sretni. Svi će biti sretni osim hrvatskih građana koji to plaćaju, rekao sam, u prosjeku 25% više nego šta bi trebali. Zahvaljujem. I druga replika, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Maras, u svom izlaganju ste kazali da imate osjećaj kako je sve manje predmeta u sporu zato što ljudi nemaju povjerenja više i zbog neučinkovitosti rada državne komisije. Činjenice su činjenice, one ne uključuju osobni osjećaj. A činjenica je da je sve manje predmeta, vjerojatno zbog učinkovitosti državne komisije. A što se tiče stanja u HEP-u i HŽ-u kad ste kazali da niti bi bilo HŽ-a niti bi bilo HEP-a da državna komisija djeluje učinkovito, bilo je, bit će ih i ubuduće, a stanje u tim tvrtkama i u svim drugima ne ovisi toliko o radu državne komisije koliko o onima koji upravljaju tim tvrtkama. A kakvo je stanje u Remetincu, ja mislim da će se sve kvalitetnije i kvalitetnije upravljati jer će biti sve manje onih kojima će past na pamet upravljati kao što se upravljalo. I već je napravljen velik iskorak u tome i upravlja se sigurno puno, puno učinkovitije i tek će se to u budućnosti pokazati. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime… a jeste. Onda odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Jedino ako ću ja pustiti državnu tajnicu da prvo ili replika prije. Kolega Marić, nije pitanje moga osjećaja jer osjećaj i stav se gradi na temelju činjenica. Ja govorim o onome šta vidim. Nemoguće je da 2007. u odnosu na 2006. bude duplo manje žalbi vezano uz radove. Tu se nešto desilo. Ja ne znam šta se desilo niti mogu o tome nagađati, ali sam siguran da nije posljedica toga što su ljudi educiraniji više o o postupku javne nabave. S druge strane, nisam rekao da komisija ne radi učinkovito nego upravo suprotno, zbog toga što radi učinkovito htio sam da joj se proširi krug djelovanja, da se stavi da mora imati plan za narednu godinu koja će javna poduzeća obraditi i gdje će kontrolirati postupke koji su se desili u prošloj godini. Jer čemu onda naziv Komisija za kontrolu javne nabave? Onda smo mogli reći komisija za rješavanja postupaka žalbi u javnoj nabavi. Ako je pitanje kontrole javne nabave e onda gospodo, ako to treba još sto ljudi uzeti u komisiju neka idu jer sto plaća je sigurno manje nego 13 milijardi kuna godišnje koliko Hrvatska izgubi, njezini građani kroz korupciju i netransparentno ponašanje. Zahvaljujem. U ime predlagatelja, državna tajnica, uvažena Tamara Obradović Mazal. Izvolite. Kako bih skratila onaj dio u završnom dijelu, ja evo uzimam slobodu da pružim dodatna objašnjenja tijekom same rasprave. Direktiva koja je osnova ovom zakonu zove se Remedies direktiva. Remedies, namjerno govorim englesku verziju zato što se radi o pravnom lijeku. Ono što Europska komisija od nas, kao i od svih država članica, traži uniji je da imamo jedno neovisno tijelo gdje remedies, odnosno pravni lijek se izjavljuje nakon završenog odnosno Državna komisija, polazeći od Remedies direktive, direktiva koja uređuje postupak pravnog lijeka, dakle žalbenog postupka između javnog i privatnog sektora, upravo radi taj posao. Naš polazni temelj, kao i uvjeti za struku predsjednika i uvjeti za odabir članova državne komisije bazira se na direktivi koja uređuje postupak pravnog lijeka u slučaju postupka javne nabave. To je poanta. Ova državna komisija temeljem izvorišno direktive rješava po pitanju žalbe i ona je sui generis pravosudno tijelo, sui generis tijelo pravosudnog karaktera u Republici Hrvatskoj koje u slučaju sukoba između dvije suprotstavljene strane rješava jedino po pitanju žalbe. Na neki način želimo uštediti vremena za pisanje amandmana. Državna komisija po opisu svoga rada i ciljano na rješavanje žalbi, meni je žao što tih žalbi nema više u postotku, ali doći ćemo do tog broja. Ona u ovom trenutku rješava samo po žalbi između dvije suprotstavljene strane. Druge institucije, pa između ostalog i moja uprava, pa i kroz prevenciju djeluje a priori, ex sante, preventivno. Imamo i Državnu reviziju i nemojmo zaboraviti niti Državno odvjetništvo. Što se brojeva tiče, u međuvremenu čitajući ovu statistiku zadnji broj je 637. Promijenili smo zakon. Mislim da ste ga vi osobno gospodine zastupniče i pohvalili. Doduše, nije se pretjerano čulo, ali sjećam se vašeg pozitivnog osvrta. Temeljem tog zakona u svakoj fazi postupka nabave od dana objave u elektroničkom oglasniku izjavljuje se žalba Državnoj komisiji što se prije radilo samo kada je postupak bio gotov. Statistika, 2008. 1020 izjavljenih žalbi, 2009. 1422 izjavljene žalbe. temeljem Zakona o javnoj nabavi izglasanog u ovom Saboru povećanje žalbi u odnosu na zadnju brojku koju ste koristili je 65%. Evo na neki način još bih se samo osvrnula na broj koji ste izrekli. Radi se o 12 milijardi kuna kuna iz centralnog proračuna. Da li ste mislili zaista na centralni proračun ili općenito na ukupni broj od 40 milijardi kuna u javnoj nabavi, jer to je naravno vrlo bitno za razlučiti. Jer centralna država čak ne sudjeluje niti u ovoj cifri sa svojom kompletnom javnom nabavom. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Na redu je u pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa. Dakle, korupcija godišnje Hrvatskoj uzme oko 12 i pol milijardu kuna. Većinu toga novca ukrade se upravo kroz postupak javne nabave. Javna nabava je gotovo pa postala sinonim za korupcijsku pljačku. Kako? Pa Vlada se potrudila da osigura sve potrebne instrumente da bi ova operacija mogla uspjeti. Najprije Vlada imenuje uprave trgovačkih društava u vlasništvu države, imenuje i nadzorne odbore, one koji bi te uprave morali kontrolirati. Na primjeru jednog Brodosplita vidjelo se kako nadzorna tijela kontroliraju upravu. Nikako! Kad izbije skandal, kad se otkrije pljačka, onda ministar Vukelić kaže pa ja o tome nemam pojma, ja to nisam mogao pratiti, niti ja to razumijem previše. Ja sam tamo tako imenovan, ne mogu ja za to odgovarati. Vlada nadalje predlaže a parlamentarna većina koju tu Vladu podržava imenuje državnog odvjetnika i imenuje državnog revizora. I sad su postavljene sve ključne pozicije – uprave trgovačkih društava, nadzorni odbori na tim upravama, državni odvjetnik, državni revizor, posao može početi. I taj posao traje koliko traje ova Vlada, traje 6 godina, traje Boga mi dobro, 12 i pol milijardi godišnje. Vidi se to na vrhu sante leda te korupcijske pljačke. Uzmimo bilo koje od tih poduzeća koje se sad vrte po novinama. Uzmimo HAC. Sva ta bojanja tunela, svo to postavljanje bukobrana, svi ti signalni stupići, sva ta arheološka ispitivanja, pa sve je to išlo sustavom javne nabave. I kroz svaki od tih poslova se krao novac. E sad šta će tu promijeniti ovaj prijedlog zakona? Ama baš ništa, ali nećemo se pomaknuti s njim, ali niti za milimetar. Jesmo li mi do sada imali zakon? Jesmo. Jesmo li imali komisiju? Imali smo. Najprije ovaj zakon se pogrešno zove. Kakva kontrola javne nabave? On bi se trebao zvati zakon o žalbenoj komisiji u postupku javne nabave, jer ovaj zakon samo to pitanje rješava. Imamo komisiju koja rješava slučajeve kad se netko žali. Evo, upravo smo malo prije čuli, znači to je tako jedno tijelo pa gotovo sa pravosudnim mandatom, da između dva ponuditelja odlučuje tko je u pravu ako se netko žali. Prvo, tu nikakve kontrole nema kod onih koji se uopće ne žale. Pa kad već donosimo zakon hajmo mu dati pravo ime, što se igramo tu, što nekom mažemo oči, a pogotovo Europskoj uniji na čiji zahtjev ovaj zakon mijenjamo po njezinim direktivama. Kako se otkriva taj korupcijski kriminal? Ili to rade novinari ili to rade sindikati. Tek djelatnošću istraživačkog novinarstva ili sindikalnom djelatnošću javnost saznaje da je netko nekakve bukobrane platio 50 puta više nego što je trebao platiti, da je nekakve stupiće uz cestu platio 174 puta više nego što su oni zapravo koštali, da je neko bojanje tunela dobila i redovito dobija "Sklad gradnja" iako je 17 i pol puta skuplja od najpovoljnijeg ponuditelja. To otkrivaju mediji i sindikati. To ne otkriva ni policija, ni Državno odvjetništvo. A Državno odvjetništvo ne otkriva! A šta će Državno odvjetništvo otkrivati kad se državnog odvjetnika imenuje u Saboru, imenuje ih se voljom parlamentarne većine na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Kad bi to bilo nekako drugačije izgubili bi jedan kotačić u cijelom ovom širokom poslu uzimanja 12 i pol milijardi kuna. Ovaj zakon je prema tome neka vrsta alibija borbe protiv korupcije. Sad ćemo se hvaliti pred Europskom unijom, evo mi smo borci protiv korupcije, evo donijeli smo zakon. Evo i kroz to mi pokazujemo da zapravo hoćemo se boriti protiv te korupcije. A s ovim zakonom i bez njega sve će biti isto. Ništa se popraviti neće. Evo slušam kolegu Marasa, pa kolegu Jovanovića, imaju odlične prijedloge. Treba zapravo izmijeniti Zakon o javnoj nabavi. Evo kolega Jovanović kaže dok mi ne uvedemo online dražbu neće se ništa napraviti. Ali šta vi kolega Jovanoviću mislite da to Vlada ne zna. A nisu oni baš tako nesposobno, baš tako neinformirani da ne bi znali da će to riješiti pitanje korupcije. Pa zato to i ne predlažu. Pa zato predlažu ovakav zakon. Jer da je njima uistinu stalo da ta korupcija, da ta pljačka kroz javnu nabavu prestane, pa onda bi predložili izmjene onog zakona. Pa predložili bi tu online dražbu. Pa bismo se bar pola toga riješili. Pa to njima ne pada na pamet. Pa to je posve iluzorno očekivati od ove Vlade. Kad bismo slučajno mi predložili takav zakon kolega Jovanoviću, pa potrudimo se, napišimo ga. Ja vam sad kažem kakva će biti njegova sudbina i kakvo će biti mišljenje Vlade o tom zakonu. Odbija se. Ne prihvaća se. Vlada upravo radi na nečemu, pa će u iduće dvije godine do kraja svoga mandata nešto ponuditi Saboru. ovo je tako jedan mali smokvin list, ne može prekriti golotinju pljačke 12 i pol milijardi kuna godišnje kroz javnu nabavu. A sad samo riječ dvije o pojedinačnim odredbama. Evo vidite kako Vlada zapravo umuje. Kaže kod imenovanja članova državne komisije, kaže da se natječaj za imenovanje mora objaviti u "Narodnim novinama", a može se objaviti i u dnevnom tisku. Pa da je Vladi stalo da dobije prave stručnjake, pa onda bi napisala mora se objaviti i u dnevnom tisku da što više kvalitetnih ljudi uopće sazna da se raspisuje natječaj. Ne, oni će taj natječaj sakriti u "Narodne novine", ne daj Bože da bi ga objavili u dnevnom tisku, to su tako napisali da se može a ne mora, a čim se može a ne mora, onda sigurno ni neće. Da bi u ovu komisiju imenovali ljude po svom odabiru, one koji će omogućiti da se 12 i pol milijardi godišnje nastavi slijevati u privatne ili stranački džep. stranački džep. Članak 13., Hrvatski sabor koji postavlja, koji imenuje te članove i predsjednika, veli Hrvatski sabor razrješava dakle i članove državne komisije, a Vlada će istovremeno s podnošenjem prijedloga za razrješenje Hrvatskom saboru objaviti i natječaj za raspisivanje novih. Pa Vlada neće ni čekati da Sabor ove razriješi ili ne razriješi. Vlada ovim jasno pokazuje da ona želi držati sve konce u rukama, da je i Sabor ovdje jedan smokvin list, i da će parlamentarna većina ovdje samo zapravo glumiti parlamentarnu volju, a Vlada će paralelno sa zahtjevom za razrješenje već raspisati natječaj za novog člana. I ovaj zakon i ove odredbe, u ovom zakonu sitne odredbe pokazuju do čega je Vladi stalo. Do toga da se u postupku javne nabave ne promijeni apsolutno ništa i da se 12 i pol milijardi kuna stekne stekne u privatnim džepovima, ili u stranačkom džepu i ove i iduće godine i sve do kraja mandata ove Vlade. Uvaženi zastupniče, sloboda govora u Saboru mora biti i mora biti zajamčena, ali i odgovornost onoga tko govori da može ovako javno na ovakav način optužiti Vladu da priprema zakon i odluke kojima će godišnje opljačkati 12 i pol milijardi kuna je u najmanju kunu nepristojno i neodgovorno uvaženi zastupniče. Ja bih molio da vodimo o tome računa da ako se netko ne slaže sa nekim dijelom predloženog zakona, da predloži tada izmjene i dopune. Da predloži amandman, a ne da jednostavno optuži Vladu bez ijednog da pomogne ispraviti taj zakon. Nije odgovorno. Hvala lijepa. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. da organizirana korupcija godišnje Hrvatskoj uzima 12 i pol milijardi kuna. To nije podatak kao prvo. Ne postoji nigdje službeni statistički podatak o tomu, niti je to moguće utvrditi. Sva društva svijeta, pa tako i u Hrvatskoj ima korupcije, ali tako baratati kao sa statističkim podatkom je doista presmjelo i neozbiljno. A tvrdnja, kako ste kazali da uprave tvrtki, nadzorni odbori tvrtki, državna revizorica i državni odvjetnik čine organiziranu korupciju nije samo konstatacija smjela, to je jedna opasna optužba u koju uključujete i SDP, jer SDP je upravo predložio državnog današnjeg odvjetnika, a upravo je SDP i zadržao državnu revizoricu koja je i danas. Hvala Prije nego nastavimo s ispravcima, želim dati jednu obavijest. 25. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu održat će se 28. siječnja u 13 sati i E samo nisam rekao gdje. U dvorani "Eugena Kvaternika" 233, na drugom katu. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravljam netočan navod gdje je gospodin Stazić rekao da Državno odvjetništvo ne otkriva afere, kriminalne radnje, nego to otkrivaju novinari i sindikati. To nije točno. Upravo Državno odvjetništvo je otkrilo vašeg kolegu zastupnika i gradonačelnika Koprivnice gospodina Mršića u preprodaji "Podravkinog" odmarališta i podnijelo kaznenu prijavu protiv istoga. Da ne spominjem ostale SDP-ove afere koje je tako lijepo jučer pobrojala ovdje predsjednica Vlade. Predsjednica Vlade koja je pobrojala ovdje i što vam nije bilo baš po volji, ali eto to je samo jedan dio u repertoaru SDP-ovih afera i kriminalnih radnji. Zahvaljujem. Ja bih vas zamolio gospodine zastupniče, pa niste vi sveznajući koji baš može sve ocijeniti. Nemojte to činiti, jer nemate pravo. Ostavite da čovjek radi svoje. Molim vas ostavite to. Imamo dalje ispravak netočnog navoda, to je uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Hvala. Kolega Stazić onaj nadimak novinara vama očito odgovara. Dakle, kolega Stazić izjavljuje, veli da je ovaj zakon "smokvin list" i sl. za Vladu, zaboravljajući pritom kako se zakon zove. To nije zakon ni o USKOK-u ni o Državnom odvjetništvu nego upravo o članovima komisije. Pritom, i točno je da je vaše izlaganje "smokvin list" za sve ono što se počelo događati vama. Kad se događalo nama onda ćemo se rugati. Događa se vama jel'. Zaboravljajući pritom da je recimo farbanje bazena riječkih došlo više valjda od farbanja tunela "SKLAD GRADNJE", da odmaralište u Pirovcu nije trebalo ni prefarbat pa se ovako lijepo isto pokupilo, pobralo u "Podravci" i preprodalo. Dakle, čitav niz stvari. Znamo da je

imamo ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Stazić rekli ste ovako: "Ovim zakonom želimo reći EU da se hoćemo boriti protiv korupcije i od toga ništa.", a to nije točno. Mi se zaista borimo, ova Vlada se bori protiv korupcije. Ovo je samo jedan od zakona koji će omogućiti kontrolu upravo toga da ne dođe protiv korupcije. I žao mi je što ste u primjerima koje ste navodili zaboravili riječ problem "3. maja", "Riječke banke", slučaja Sobol pa i najnovijeg slučaja našeg uvaženog kolege Mršića. To ste slučajno zaboravili. Idemo dalje. Pojedinačna rasprava, bez dobacivanja iz klupa. Sad je dosta bilo dobacivanja. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Prvo ćemo se, htjeli to ili ne, složiti s konstatacijom da građani smatraju da je javna nabava najpogibeljnija za sigurnost upravo i za ugled državnih institucija, da je jednostavno javna nabava leglo, leglo korupcije. Da u vremenima koja su posebno teška i kada je najveći poslodavac i inače i u puno boljim vremenima, kad je najsigurniji poslodavac upravo putem javnih nabava država ili jedinice lokalne samouprave, dakle bilo koji segment i razina javne vlasti da poslovati s tim institucijama znači ravno dobitku na lotu. Samo što je kod dobitka na lotu pitanje sreće, a ovdje se ne radi o tome. Da su naprosto sretnici oni koji mogu poslovati s državom, koji mogu poslovati s jedinicom lokalne samouprave. I svi mi to vidimo, to građani vide. Da su to uglavnom više-manje jedni te isti, pogotovo u jedinicama lokalne samouprave. I da je to jedan od najvećih problema. Građani jednostavno shvaćaju da tu i tako oni to i tumače, da to nije samo račun bez krčmara nego da u biti tu nema ni računa ni krčmara. Što u tom smislu učiniti? Kako poslovanje s državom, kako poslovanje s tijelima javne vlasti učiniti što transparentnijim? Ali da ovo nije samo na razini nekog dojma ili percepcije o tome govore i stručnjaci Ekonomskog instituta u Zagrebu koji su proveli jedno ozbiljno istraživanje i to istraživanje je pokazalo da jednostavno 57, više od 57% ispitanika da je izjavilo, to su bila poduzeća, tvrtke, da su bila izložena ili da su morala pribjeći korupciji radi dobivanja poslova u javnoj nabavi. I zato upravo poduzeća imaju jedan snažan input jedan snažan motiv da budu usko povezana s političkim strukturama na vlasti ili u pojedinim jedinicama lokalne samouprave kako bi podmićivanjem dobili posao. Kako tome stati na kraj? Uzalud nam svi ovi nacionalni programi za borbu protiv korupcije ukoliko se stvari gotovo do boli ne pojednostave i jednostavno u zakonu nacrtaju. Mi zaboravljamo upravo i UN-ovu Konvenciju za borbu protiv korupcije, imala sam stvarno čast u ime Vlade tu konvenciju u Meridi potpisati 09.12.2003. godine čije posebno poglavlje govori o javnim nabavama i upravljanju javnim financijama. Oni upravo govore o ovom problemu. Ja mislim da je Vlada malo pozaboravila na tu UN-ovu konvenciju koji govore o objektivnim mjerilima ne samo kod prethodno utvrđenih uvjeta za sudjelovanje u postupcima javne nabave nego i kod odabira. Pa mi smo imali nedavno u jedinici lokalne samouprave, konkretno u Zadru, jedno trgovačko poduzeće koje točno govori, fiksno koliko profit mora imati određena firma. A to je sve pod, tobože, tobože, razradom zakonskog uvjeta iz javne nabave koji govori o financijskoj sposobnosti tog natjecatelja, odnosno općenito bilo kojeg natjecatelja. Pa o čemu mi pričamo? Dakle, takve stvari se događaju i nikome se ništa ne događa. Imamo građansko-pravnu konvenciju koju smo potpisali još 2003. godine Vijeća Europe koja govori o naknadi štete svakog građanina koji je pretrpio, koji je izravno korupcijom pogođen. Govorimo kao u nekakvim nedosanjanim snovima jer mi se ovdje bavimo čime? I to vidite kako Vlada misli i ovdje nam je sada državna tajnica još to pojasnila da ne bude nikakve zabune i to je ono što je pogubno. Da će Državna komisija za vođenje koja se ovdje instalira, posebno se precizira njezina uloga, voditi žalbeni postupak i da je ona u biti sud između 2 stranke. Pa molim vas lijepo!? Pa dvije stranke ne raspolažu ovdje ovlaštenjima svog privatnog interesa, to nisu Janko i Marko pred sudom koji disponiraju svojim tužbenim zahtjevom kako god hoće. U tome i jeste problem, zato i imamo ove probleme. Zato bi Državna komisija za kontrolu javne nabave, upravo tako i jeste naziv, morala kontrolirati javne nabave ex offo i onda kada to ne predlažu pojedini nezadovoljni ako se uopće usude žaliti. Tko je o tome govorio? To su moje kolege prije o tome govorile. Bivši ravnatelj Državne komisije je o tome i govorio. Da ima malo žalbi, da mali broj žalbi ne govori o stvarnom stanju nereda i iznereda u ovom području. Dapače, rekao je da se mnogi ne usude govoriti o tome. Zbog svega ovoga da ne ponavljam. Jer neće dobiti posao i to je nešto čime se, Vlada ne može govoriti da nije upoznata s tim. Da pojedini možda ministri i članovi Vlade o tome ne znaju, ali pojedini o tome govore. Ukoliko se žališ, posao više dobiti nećeš, na kraju krajeva vidimo da je to počesto jedan umreženi sustav natjecatelja po pojedinim granama djelatnosti kada se objavljuju javni natječaji. Da je drugi najpovoljniji, onaj koji počesto izvodi radove, a ne onaj koji je najpovoljniji, kao podizvođač, sa užasno velikom cijenom, nije dobio posao, nije se žalio, ali on izvodi radove. Na kraju krajeva zbog toga se sada vodi istraga, ali to je onda slučaj ad hoc od jednog slučaja do drugog. Da je u takvim nekim postupcima, sada se vodi istraga jer se smatra da je to apsolutno neprihvatljivo, ali to treba u Zakonu i spriječiti da tobože najpovoljniji koji je dobio posao, a drugi su obavili posao, a on je na tom poslu zaradio 2 milijuna. To je nešto što je neprihvatljivo. Zato bi trebalo upravo osposobiti, odnosno dati u nadležnost državnoj komisiji, da po službenoj dužnosti, … jer ta se kontrola ne vodi samo u interesu oštećene neke privatne tvrtke, možda baš i ne mora uvijek tako biti ili nekog pojedinca, nego u javnom interesu. U javnom interesu. Jer postupak javne nabave upravo jeste interes da ti poslovi budu što jeftiniji, da ti poslovi takvi budu. A ne da to ovisi o tome kako su pojedini natjecatelji dogovorili i da onda državna komisija samo u tom slučaju reagira. I to je ozbiljni problem, ukoliko Vlada zaista misli pogotovo u našem današnjem trenutku da mi nemamo problema ovakve naravi, onda bi to moglo tako biti određeno. Ali pošto znamo da je to rak rana, prepustiti to samo nekom žalitelju i njegovoj hrabrosti u ovakvom okruženju to je osuđeno na propast. Dakle, ako Vlada zaista ozbiljno misli se uhvatiti u koštac, onda mora ostaviti mogućnost da Državna komisija po službenoj dužnosti reagira kada ona smatra da je to potrebno, ona smatra da je to potrebno, u našoj situaciji u mnogim slučajevima. I još nešto, što nije manje važno. Molim vas, Državna komisija a Zakon pravimo upravo takav, a tko će doći u nju, dakle osim mnogobrojnih uvjeta uvjet je u članku 10. od čega ima najmanje 5 godina na poslovima javne nabave. Dakle, ovaj posao je za one već postojeće. Ja ne kažem da tu nema časnih ljudi koji nisu dobro obavili posao, ali molim vas da je to posao rezerviran upravo za njih, zašto onda izigravao ovdje upravo nešto sasvim drugačije i veliki preokret, postupci javnog oglašavanja, konkurencije, natječaja, čemu to onda, čemu takva predstava, čemu takva parada kada imate odredbu da je taj posao rezerviran samo za one odabranike koji već sada sjede u javnoj nabavi. Molim vas, to je isto bilo kao za državne službenike odnosno čak i za dužnosnike, saborski zastupnik može biti samo onaj koji je bio u jednom ili dva mandata. To je apsurdno. Prema tome, zar je to ozbiljnost onda da ćemo se uhvatiti u koštac sa ovim najvećim problemom. Naime, to je problem jer po podacima iz zemalja Europske unije ti postupci javne nabave konkretno za Hrvatsku iznose 35 milijardi kuna, odnosno 19,5% bruto-društvenog proizvoda godišnje što je najviše u zemljama regije. regije. Upravo količina tih poslova, količina novca da moramo biti ovdje do boli oprezni, ali jednako tako ja sam podnijela amandman na odredbu članka 10. da se ovakva jedna sramotna odredba, zaista, koja je rezervirana za ove koji je to pisao sam za sebe, i ukoliko Vlada zaista misli, očekujem da se ovaj amandman usvoji, ali jednako tako mnogi su rekli da Državna komisija postupa ne samo po žalbi nego i po službenoj dužnosti. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Evo kratko ću se pridružiti ovoj raspravi Prijedloga zakona o Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave. Ovo je zaista Zakon koji je jednim dijelom donio život, a koji je uistinu jedan važan Zakon za cijelu državu, a pogotovo za gospodarstvo. Kada smo krajem prošle godine raspravljali u Saboru o prijedlogu ovog Zakona, donijeli smo i zaključak da su sve primjedbe i prijedlozi koji su proizašle iz rasprave dostave predlagatelju kako bi se mogao pripremiti Konačni prijedlog ovog zakona. Primjedbe na Prijedlog ovog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave podsjetimo se dostavili su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za Europske integracije i pojedini zastupnici. Ono što je dobro većinu onih primjedbi i prijedloga predlagatelj je ugradio u Konačni tekst ovog Zakona o kojem bi mi trebali donijeti konačan stav. Osobno smatram da je prihvaćanjem korisnih prijedloga učinjen kvalitetan pomak u smislu pravno i nomotehničke dorade i sistematizacije pojedinih odredbi te racionalizacija teksta i izbjegnuto je ponavljanje. To potvrđuje i činjenica da je broj članaka smanjen sa 37 na 26, te da su pojedine odredbe koje su bile nedorečene ili nejasne sada preciznije definirane, čime je izbjegnuto njihovo dvostruko tumačenje. Isto tako smatram da je vrlo dobro obrazloženo zašto se pojedini prijedlozi prihvaćaju a zašto drugi ne, te da nije potrebno ponavljanje obrazloženje i širenje rasprave i usvajanjem ovog Zakona čini se po meni znatan normativan i kvalitetan pomak kao unapređenju postojećeg pravnog sustava te usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Nadalje, ovim Konačnim prijedlogom zakona definira se Državna komisija sa proširenom nadležnošću za rješavanje po žalbama u područjima koncesija i javno privatnom partnerstva te se jasno naglašavaju određeni elementi neophodni za funkcioniranje tijela kao i za postizanje maksimalne transparentnosti u radu. Nadležnost komisije se proširuje na pokretanje prekršajnih postupaka za prekršaje propisane propisima koji uređuju područje javne nabave. Isto tako sukladno iskustvima iz dosadašnjeg rada uvodi se veća transparentnost u radu institucije u smislu određivanja roka za obveznu objavu odluka koje po žalbama donosi državna komisija. Konkretno uvodi se odredba po kojoj se na internetskim stranicama u vrlo kratkom roku moraju objaviti sve odluke koje Državna komisija donosi rješavajući po žalbama. Pored toga određena je i naknada za vođenje žalbenog postupka u dodjeli koncesija u javno privatnom partnerstvu a koja do sada nije bila određena a koja sada postaje procesna pretpostavka i postaje prihod državnog proračuna. I na kraju temeljem iznijetog smatram da je rasprava o ovom zakonu bila korisna i da je doprinijela kvaliteti Konačnog prijedloga zakona te predlažem da se on i usvoji. Hvala.

Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Do sada se govorilo puno toga, ali nitko nije spominjao javno-privatno partnerstvo s čime također ova državna komisija ima veze. Ja želim kazati par riječi o tome, jer smatram da se i tu treba puno toga napraviti. U ovim trenucima dok mi govorimo upravo u Hvaru se dešava jedna tragična situacija sa "Sunčanim Hvarom". Vi znate da još 2005. godine, ustvari to je bilo prvi puta da se uđe u javno-privatno partnerstvo. Taj ugovor traje do 2010. godine, da se i tada nije znalo što je to, ali je država obećavala brda i doline, a danas zaposlenicima Sunčanog Hvara nije bilo nikada gore i njima osobno je zaista teško, a posebno onima koji žive samo od toga. Da ne spominjem školovanje djece i sve drugo. Nedavno je sindikat potpisao ugovor o primanju minimalnih plaća do kraja travnja. Oni su bili na to na određeni način prisiljeni, jer nemaju kud satjerani su uza zid. U ovo doba dakle negdje u siječnju mjesecu prosječno vam je u Hvaru bilo oko tisuću turista. Sada ih gotovo nema. Država pokazuje zanimljivu nezainteresiranost da se uopće time bavi. Pa je tako neki dan bila sjednica gradskog vijeća na kojoj je u ime tvrtke pozvan gospodine Lazukić, a u ime države gospodin Duvnjak koji je na čelu Hrvatskog fonda za privatizaciju. Niti jedan, niti drugi tamo nisu došli. Sjednica je prekinuta i odgođena dok se oni ne pojave. A želim podsjetiti da država još uvijek raspolaže sa 30% Sunčanog Hvara. Ja sam i u Saboru postavljao to pitanje, naišao sam na zid ignoriranja, kao i obično negiranja bilo kakvih problema. Tada je bio gospodin Polančec potpredsjednik Vlade. On je govorio još uvijek o svijetloj budućnosti ove danas tako tamne slike. Samo hipotekarna opterećenja na imovinu poduzeća danas su 80 milijuna kuna. Država je lani dala 15 milijuna kuna. Dakle jednu pozajmicu da bi se mogle isplatiti plaće. Obećavano je 25% onih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju što bi iznosili 7 do 9 milijardi eura. Ali vidite rješenja nema. Hvar je i dalje u jednoj tragičnoj situaciji. A što je isto također zanimljivo, hrvatska javnost pa ni sami ljudi koji su najveće žrtve toga, ali i svi mi u Hrvatskoj jer to je bila neka imovina koje je stvarala ova zajednica nitko nije upoznat još uvijek sa tim ugovorom iz 2005. godine u potpunosti sa ugovorom o javno-privatno javno-privatno partnerstvo. On je i dalje obavijen velom tajne. I kada je dolazila ta Luxenburška "Orco grupa" onda kažem ni onda nitko nije znao o čemu se radi. Znali su valjda ljudi neki u Vladi koji su evo i otišli iz vlade, pa idu negdje, tko zna gdje će ih život odvesti, u kakve prostore. Ali i dalje se ne otkriva a što piše do kraja u tom ugovoru. Sjajna obećanja koja su nuđena, izgubila su svoj sjaj, dakle ostao je samo jedan gorak okus. Ja zbog toga očekujem i da se na ovom planu nešto napravi, da se najveće hotelsko poduzeće, a to je bio upravo "Sunčani Hvar", oporavi. Klada je "Orco grupa" ušla u javno-privatno partnerstvo 2005. godine onda je to poduzeće, ta tvrtka imala 285 tisuća noćenja godišnje. Odmah godinu dana iza toga broj noćenja je pao za 101 tisuću, pa je 2008. godine išlo još doli ili šoto što bi se reklo kod nas u Dalmaciji. Ja sam ovdje pokušao alarmirati makar ovu saborsku javnost, mašući ovdje sa izvješćem FINA-e, dakle državne jedne pouzdane institucije, po kojoj je tada "Sunčani Hvar" svrstan u najniži razred reitinga. Tamo se govorilo da je poslovna suradnja sa "Sunčanim Hvarom" Hvarom" vrlo nesigurna uz veliku mogućnost nastanka zastoja u plaćanju obveza. Nikoga to nije previše uzbudilo u Vladi. A kažem još jedanput ljudi u Hvaru i na Hvaru i u toj firmi postale su najveće žrtve. Ja od vas gospođo državna tajnice očekujem pošto branite ovaj prijedlog, da se neke stvari i ovdje izmjene, da ova državna komisija utječe i na ono što se zbiva na području javno-privatnog partnerstva koje očito ne znam i sam kako bih to nazvao, završilo u jednom ćorsokaku u jednoj slijepoj ulici. Žrtve su tu, oporavak se ne nazire, ali ono što i dalje mene kao saborskog zastupnika i građana Hrvatske i žitelja Dalmacije zaprepaštava to je da tako kažem jedna nezainteresiranost koja je i ovaj put od strane Vlade manifestirana time što gospodin Duvnjak nije došao na sjednicu gradskog vijeća i ti ljudi su sasvim s pravom prekinuli tu sjednicu i čekaju da dođe predstavnik fonda, dakle i onaj koji predstavlja ovu državu

šlajhtali. Ali molim vas, dajte držimo se teme. Ja znam da ima tu puno potrebe da se kaže ali držimo se teme. Nisam vas prekidao, međutim potrebno je teme se držati. Zato imamo dnevni red. Na redu je uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Pokušat ću upravo ovo što je potpredsjednik i rekao držati se teme a to je Konačni prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave. Podsjetimo, Državna komisija je utemeljena Zakonom o javnoj nabavi iz 2001. godine a osnovana je Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave još 2003. godine. Cilj je bio i ostao uspostavljanje transparentnog i kvalitetnog sustava kontrole javne nabave kroz osnivanje državnog tijela koje je smješteno između upravne i sudbene vlasti. Sama komisija nema mogućnosti presuđivati, osuđivati i provoditi nekakve takve postupke. Sukladno strategiji razvoja sustava javne nabave Vlade Republike Hrvatske iz 2008. godine doneseni su Zakon o koncesijama i Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Prema odredbama navedenih zakona nadležnost državne komisije se proširuje i na odlučivanje po žalbama i u tim postupcima te je potrebno jasnije ovim zakonom urediti prava i obveze ove institucije što je i osnovni razlog za donošenje zakona o kojem danas raspravljamo. Ovim konačnim prijedlogom zakona definira se Državna komisija s proširenom nadležnošću za rješavanje po žalbama u područjima koncesija i javno-privatnog partnerstva. Znači, za rješavanje po žalbama isto kao u slučaju javne nabave te se jasno naglašavaju određeni elementi neophodni za funkcioniranje tijela no i za postizanje maksimalne transparentnosti u radu. Nadležnost se proširuje i na pokretanje prekršajnih postupaka što je novo za prekršaje propisane propisima koji uređuju područje javne nabave. Isto tako, nastoji se uvesti veća transparentnost u radu institucije u smislu određivanja roka za obveznu objavu odluka koje po žalbama donosi državna komisija sve su to pitanja koja se formiraju upravo ovim zakonom bez obzira što rasprava pojedinih kolega ode u potpuno drugom pravcu. Na kraju, uz podršku ovom zakonu nadam se da će državna komisija uspješno odraditi nove poslove koji joj donošenjem ovog zakona postaju sastavni dio djelokruga rada. Hvala. Hvala. Gospodine presjedavajući. Evo, dozvolite nekoliko riječi sa moje strane o ovoj temi koja je zaista važna i koja je u ovih deset godina od 2001. pa nadalje od kada su učinjeni zaista bitni pomaci bitno utječe i na razvoj gospodarstva i uopće kako na političke, društvene i privredne odnose u Hrvatskoj. Malo sam žalostan da u okviru dosadašnje rasprave veliki dio njih sveo se pogotovo i isključivo na političke poruke često bez argumenata i sa teškim optužbama vezanih na silne milijune ili milijarde štete nanesenih u takvim postupcima a potpuno se ignorira usuđujem se reći zaista vrijedan rad puno ljudi koji su involvirani u taj postupak jer osim samih velikih poduzeća koji su ovdje apostrofirani u najvećem broju slučajeva u sustav javne nabave uključeni je i veliki dio lokalne samouprave, regionalne uprave, općina i gradova. I zaista valja progovoriti onda u kontekstu i ove komisije i u tom smjeru. Sjetit ćemo se mi koji nešto malo bolje znamo o tim javnim nabavama da 2001. imamo Ured za javnu nabavu koji je kroz svoje postupke a onda u konačnici u problemima koji su vezani uz žalbe dolazio do, ta naša komisija usuđujem se reći da je bilo zaista puno nesuglasila i prijepora između Ureda za javnu nabavu pa državne komisije i do nemogućnosti pravodobne informacije. Zaista valja reći i ovdje pohvaliti nadležno ministarstvo za aktivnosti vezano za pripremu i provedbu izobrazbe sudionika u javnoj nabavi što znači da oni danas moraju biti elektronski pismeni i da moraju biti upoznati sa sustavom provođenja javne nabave kao bitni iskorak u odnosu na vrijeme unatrag desetak godina. Što je time dovelo? Dovelo je u tome da je već u samom postupku nabave jednim dobrim djelom dio žalbi i manji upravo zbog toga što su ljudi koji sudjeluju u provođenju javnih nabava dodatno kvalitetno educirani i na taj način izbjegnut je dobar dio žalbe koje su i upravo i državna komisija koja je te žalbe uvažila upravo su bile i iz proceduralne naravi i zbog toga je upravo ta edukacija jedan vrijedan i važan iskorak. Nakon toga možda je bitno reći i to da umjesto Ureda za javnu nabavu danas postoji Uprava za javnu nabavu koja osim ovoga što sam do sada rekao a to je priprema i provedba same izobrazbe sudionika u postupku javne nabave imaju čitav niz zadataka pa u okviru postupaka provedbe javne nabave koji bitno doprinose smanjenju možebitnih žalbi a nakon završenih natječaja. Pa samo da kažem da je to prije svega preventivno i instruktivne djelatnosti u smislu da može zatražiti od naručitelja Uprava za javnu nabavu u svakom momentu dokumentaciju na uvid, dati mišljenje o nepravilnosti u tijeku postupka te u samom tijeku postupka bitno usmjeriti tijek nabave u nekom drugom obliku. Isto tako, pokrenuti postupke pravne zaštite pred državnim komisijom a u cilju zaštite javnog interesa dakle odmah uputiti na ovu ovu državnu komisiju. Nadalje, ona djeluje na samo razvoj sustava javnih nabava ali može podnijeti i postupak i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka već u samom postupku provođenja javne nabave. Dakle, ovih samo nekoliko iznesenih podataka i postupaka bitno doprinose da u tijeku same javne nabave uđemo u jedan tijek koji je bitno drugačiji nego što se i želi prikazati jer ja zaista želim ovdje reći da javna nabava i sustav provođenja u najvećem broju tijela koja provode korektan, pošten i kao takav to želim ovdje naglasiti. Ali u pravilu upravo u tijeku dosadašnje rasprave a konstatiram ja da u svakom žitu ima kukolja. Segment užasno velike cijene. Tko god postaje sustav javne nabave zna da u programu i prije nego što javna nabava ide u postupak postoji plan javne nabave koje su nadležna tijela kako tvrtki tako i lokalne samouprave, gradova i općina prihvatili da u tom planu postoji planska cijena koja je napravljena prema određenim troškovnicima kao takovima. I u postupku javne nabave svaka cijena izlicitirana, koja je veća od te planske cijene automatski znači i poništenje natječaja. Dozvolite mi još dvije, tri rečenice vezano na druge životne probleme koji su vezani uz postupak javne nabave o kojemu nije ništa rečeno. Pa konkretno, što znači kada na postupku javne nabave prođe najniža cijena koja je daleko najniža od ostalih koju kao takvu, a znamo da je upravo cijena najbitniji element kod postupka i donošenja odluka o odabiru, kada tada dolazimo do saznanja da se po tim cijenama gotovo da ne može napraviti, a teško je upravo i povesti postupak i ne izabrati takvog ponuđača, jer u tom slučaju dolazi do automatskog poništenja javne nabave, a da tada ne govorimo o društvenoj šteti koja se kroz proračun u jedinicama lokalne samouprave bitno odugovlače određeni bitni postupci u realizacijama javne nabave. I još nešto, ja koristim jedan termin koji se zove profesionalni žalitelj. Bilo bi interesantno, inzistirat ću na tome da u jednom od analiza Državne komisije u postupku kontrole javne nabave postoje tvrtke i pravni subjekti, ne koji se dogovaraju nego koji imaju toliko istančane profesionalne timove ljudi koji rade u javnim nabavama da su doslovno spremne, sposobne gotovo pa poništiti svaki javni natječaj pa i zbog banalnih tema. Postoje točno određene kategorije zbog čega se javni natječaj poništi, ali ako i dođete u situaciju da nekoliko lakših povreda zbrojite, tada je državnoj komisiji najlakše poništiti natječaj, na taj način sprati sa sebe određenu težinu i potencijalnu ljagu da je nepravilno postupila, a u velikom broju slučajeva dovelo do situacije da kroz takovu javnu nabavu godinama ne možemo napraviti određene zahtjeve odnosno određene poslove koji su i kroz naše proračune i druge akte doneseni. I da konačno završim, vezano nešto i uz samu državnu komisiju, drago mi je, a i ne idem i ne govorim o pojedinačnim aktima i pojedinačnim točkama, da je uveden i instrument javne rasprave na državnoj komisiji u vremenu koje je to bilo unatrag. U pravilu toga nije bilo te osim suhoparnih podataka koje ste mogli kroz žalbu podnijeti nije zapravo bila opće moguća niti institucija sučeljavanja mišljenja i zapravo podastrijevanje određenih, usuđujem se reći dakle i pravnih, ali i ljudskih komponenti koje idu u prilog da možda tu određenu javnu nabavu i određenu odluku nije trebalo donijeti. svrha i zaključak ove moje rasprave je da je njezin tijek i postupak od edukacije pa do konačnog donošenja odluke izuzetno složen i da on izuzetno i često nadilazi onu dnevnu političku tezu o korupciji u javnoj nabavi od koje ne bježimo, ali zahtijeva kako pripremnost ljudi koji u tome sudjeluju s jedne strane, ali s druge strane i razumijevanje ljudi koji sjede u tim tijelima i koji trebaju donijeti odluke vezane za poništenje natječaja, jer se u velikom dijelu slučajeva radi i o sredstvima šire društvene zajednice koja na taj način često i bespovratno odlaze u propast. Hvala. I podržavam prijedlog, donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. Sada je na redu uvaženi zastupnik Boris Šprem. Izvolite. Evo u ovom, nadam se ne više od 5-minutnom izlaganju, ukazujući na značaj ovoga zakona s obzirom na to da se on tiče u svom sadržaju kontrole raspolaganja javnim novcem za koji je ovdje doktor Marić rekao da godišnje iznosi oko 40 milijardi kuna, što mu ja vjerujem i činjenice da dosta novaca curi u toj svoti, ja neću reći koji je to dio, ali isto mogu vjerovati kolegi Jovanoviću da su to velike milijarde kuna jer se on bavi sa, radeći u Antikorupcijskom vijeću kao predsjednik, tim poslom. Ono što mislim reći je da promjena načina upravljanja koja je sada na sceni javnim poduzećima gdje se okreću milijarde i gdje su na sceni kazneni postupci svakako je dobro da se govori i da se radi, što je važnije, i o promjeni načina postupanja u nabavi. Kontrola javne nabave je predmet ovoga zakona, a skroz precizno govoreći radi se o u postupcima javne nabave. Samo ću dva primjera spomenuti što sam se sam susreo u dnevnim tiskovinama pa ću onda preći na stvar, na sam zakon jer sam podnio tri amandmana, a to je da sam u jednim novinama našao i to nedavno u jednoj sredini, u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, nakon dva natječaja koja nisu uspjela, u trećem se kao uvijek stavlja da firma koja se treba baviti gradnjom jednog objekta mora zadovoljavati uvjet da ima 5 milijuna kuna dobiti protekle godine. Jako čudan uvjet. Spominjem ga ovdje upravo radi toga što ovdje sjede predstavnici ministarstva. I vidio sam još jedan natječaj, jako zanimljivo isto, kaže otvaranje … /Govornik se ne razumije./… nije javno, a javna je nabava. To nisam razumio, a vjerojatno ili ne znam potpuno o tome ono što trebam znati pa se čudim ili je ovo nedopustivo. Što se tiče samog konkretnog prijedloga zakona, kako sam podnio tri amandmana onda ću o tome i govoriti, jedan amandman se tiče uvjeta koje trebaju imati članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave da bi se uopće mogli natjecati za ovo radno mjesto, jer se kaže da to nije dužnost, onda je radno mjesto, a to je ovih 10 godina radnog iskustva i 5 godina radnog iskustva u okviru djelovanja i postupanja u javnoj nabavi. Ja se slažem sa kolegicom Ingrid Antičević Marinović da je taj uvjet nepotreban, ovaj drugi. Zašto? Zato što se doista, kako se radi zapravo o upravnom postupku koji je vrlo odgovoran doduše, uskraćuje svim onim sposobnim ljudima koji kao pravnici, kao suci, jer ovdje se za predsjednika i zamjenika predsjednika i taj uvjet traži, da imaju pravosudni ispit pa da je sudac najmanje 6 godina ili da je državni ili zamjenik državnog odvjetnika na određenoj razini 6 godina. Naprosto njima se to onemogućava. Ti ljudi, dakle ti suci, ti pravnici vrhunski odlučuju radeći recimo na sudu, odlučuju o sudbinama ljudi, odlučuju o tome da li će evo sad netko ići ili neće ići u zatvor i koliko će mu biti kazna zatvora kada postupi nezakonito u postupku javne nabave. Pa zašto se onda ne bi i ovdje predložilo da taj uvjet izostane, ali da naravno državna komisija koristi usluge eksperata. Isto kao i sud. Kad sudac nešto ne zna ili sudsko vijeće, onda uzima sudskog vještaka specijaliziranog područja, naprosto obavi taj posao do kraja koristeći stručno znanje. Ali kad će bit konkretniji, s obzirom da sam već naučen da kad nešto predložiš što je sasvim racionalno i do kraja argumentirano ne prolazi onda sam ja predložio jedan kompromis, a to je da sa 10 godina radno iskustvo bude osam godina, a sa pet godina da bude tri godine. Svjestan sam toga kompromisa, ali evo nadam se da će i to nešto pomoći. Što se toga tiče i još jedan amandman, a tiče se članka 14. sasvim se jasnije precizira rekao bih njegov sadržaj za razliku od onoga, dakle kako se donose odluke. Dakle, ovdje se kaže donose odluke na sjednici većinom glasova članova državne komisije. Ja sam to sasvim jasno precizirao. Vidjet ćete da nema nikakvih dvojbi ovdje postoje određene dvojbe. To je drugi amandman. I treći amandman ponukan izlaganjem kolege Stazića. Upravo se taj amandman umnožava, on ga nije podnio. Uvažavam prigovor koji je dao potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Jarnjak jer je rekao sad se nalazimo pred konačnim prijedlogom zakona i trebamo o njemu odlučiti, dajte amandman, nemojte samo kritizirati. Evo ja sam onda podnio amandman na članak 9. da se obavezno uz natječaj koji se treba objaviti u "Narodnim novinama" za izbor članova Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave da se obavezno objavi i u trima nacionalnim dnevnicima. Evo, pa ja se nadam da će ovi amandmani biti prihvaćeni. U tom smislu podržavam iskorak koji je napravljen ovim zakonom u odnosu na postojeći. Znam da je mogao biti bolji, ali evo idemo u susret promjenama ovakvim mogućnostima kakve su zadane. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kada govorite kolega o dobivanju poslova od ponuditelja sa najpovoljnijom cijenom to je upravo i najveći problem koji je izazvao i pozornost svih zemalja Europske unije koje i same žele ovome doskočiti. Jer naime, činjenica je da se kasnije nakon dobivanja posla kao najbolji ponuđač sa najpovoljnijom cijenom, najjefitnijom, najmanjom cijenom kasnije ugovaraju poslovi i nove cijene i to više nitko živ ne kontrolira. Vlada je sada obznanila da upravo u cilju suzbijanja korupcije bit će obaveza svih državnih tvrtki ili onih tvrtki koje su u većinskom vlasništvu države da objavljuju takve natječaje isto tako tko je dobio poslove. Ali trebalo bi učiniti i korak dalje, najpovoljniju ponudu, koji dobije posao sa najpovoljnijom ponudom, odnosno najjeftinijom cijenom da to državu kasnije u konačnici ili jedinicu lokalne samouprave košta gotovo najviše zato što se ugovaraju ti naknadni poslovi i za njih se ništa ne govori o toj cijeni i cijene se ugovaraju bez ikakvog natječaja. Zato bi bilo dobro, odnosno nužno da se prati izvršenje tog ugovora i sve što se radilo u ugovaranju naknadnih nekih poslova koji mogu biti minorni zbog prirode posla, ali ne na ovakav način da oni postaju obveza. Jednako tako željela bih još nešto reći kad ste se već dotakli i ovog pitanja vođenje žalbenog postupka, a nastavno na ono što sam i sama rekla i što vi sada dotičete ne samo što se tiče uvjeta da moraju biti ljudi koji su već radili i imati 5 godina iskustva u javnoj nabavi, nego jednako tako, ali ako žalitelj ne doprinese dokaz da je platio pristojbu da će se postupak obustaviti. Ako država ne smatra da se ovi postupci kontrole javne nabave vode u državnom interesu onda to tako neće postupiti, nego će voditi te postupke ne samo po žalbi nego i ex sofo, a u službenoj dužnosti kasnije u izvršnom postupku naplatiti svoju pristojbu. Tako radi ozbiljna država. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Davor Bernardić. pa evo mislim da je u ovom prijedlogu zakona koji sadrži poboljšanja ključno ono što je iznio u ime kluba Josip Leko kada je pričao o nepristranosti Državne komisije za javnu nabavu čije članove imenuje Vlada na rok od pet godina. Sve stvari u ovoj zemlji su dobre ako ih rade pošteni i odgovorni ljudi i u najboljoj namjeri. No međutim, mogu postati prostor za veliku manipulaciju ukoliko se provode na način da se zakon zaobilazi, odnosno da se pojedine odredbe samog zakona tumače na način koji ne ide u smjeru hrvatskih građana, odnosno ne ide transparentnom trošenju sredstava. Ja ću vas podsjetiti da je 2004. godine obilježena je dolaskom i nove Vlade po dvije ključne stvari. Jedna je raskidanje stand by aranžmana sa MMF-om. No međutim, tu je i prestala obaveza ugovora, odnosno prikazivanja papira samom MMF-u od strane Vlade Republike Hrvatske za sve relevantne procese u ovoj zemlji. A druga je stvar izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je tada omogućio i direktnu pogodbu već nakon prvog postupka javne nabave. U određenom dijelu slučajeva to je oslobodilo i olakšalo mogućnost javne nabave, no u drugom velikom dijelu stvorilo je snažan prostor za manipulaciju, odnosno za ja ću reći zaobilaženje zakona i sklapanje direktne pogodbe sa onima čiji su radovi, odnosno vrijednost radova bila daleko skuplja. Stoga i ne čudi podatak da je i prema izvješću Transparency internationala javna nabava u Hrvatskoj skuplja 25%. 25% je velik novac. 12 i pol milijardi kuna sve što su ponovili moji prethodnici koje se na godišnjoj razini mogu puno kvalitetnije utrošiti. pol milijardi kuna koje se godišnje izgubi na proces javne nabave u svim dijelovima, znači sa svim društvenim inkomima otprilike iznosi na godišnjoj razini 5 Peljeških mostova koji nisu napravljeni, 3 autoceste Zagreb-Sisak koje nisu napravljene, 4 Podravske magistrale koje nisu napravljene, 2 autoceste Ploče-Dubrovnik koje nisu napravljene, 25 godina besplatnih udžbenika bez kojih su učenici ostali i 500 škola i vrtića koje se neće sagraditi. 12 milijardi kuna na godišnjoj razini iznosi te stavke. Ono što još uvijek treba napomenuti kad je javna nabava u pitanju je da se ona i kroz javna poduzeća vješto zaobilazila tako što javna poduzeća, naravno nisu sukladno Zakonu o trgovačkim društvima imala i obvezu sklapanja poslova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, nego temeljem Zakona o trgovačkim društvima, što je uvelike povećalo prostor za manipulaciju, iz čega se i danas razvidno vidi izlaze mnoge afere u javnim poduzećima u državnom vlasništvu da ih ne nabrajam HEP, HAC, raznorazne afere koje potresaju svakog dana hrvatsku javnosti i koje su omogućile hrvatskim građanima da imaju manje. I zbog toga je na neki način i nedostatak novaca u državnom proračunu, pa i u javnim poduzećima, odnosno slabiji rezultat javnih poduzeća za čak 2 milijarde kuna u odnosu na prošle godine direktno i posljedica ovakvih netransparentnih nabava. 25% skuplje sve plaćaju hrvatski građani. međutim ima i pozitivnih primjera i to je ono što bi Hrvatska trebala raditi, a slijediti najbolje prakse, jer u razvijenim državama bolji vuku lošije, a ne lošiji bolje, odnosno ne dolazi do uprosićenja, nego do unapređenja, i na taj način je i grad Rijeka, konkretno ovdje to isto moramo spomenuti, prikuplja javne nabave koje su u konačnici ispadaju 30 do 40% jeftinije zato jer se ponudba traje cijeli dan i na nju se javljaju natjecatelji putem javnog natječaja koji cijeli dan mogu mijenjati svoje ponude. U konačnici to ispadne tako da radovi u prosjeku, u odnosu na druge, ispadnu 30% jeftinije. To je jednostavno jedan primjer, svijetli primjer koji bi trebalo slijediti. Ono što još se treba reći u postupku donošenja ovog zakona je ono na koji se način i zakon sam može protumačiti, ukoliko zapne ukoliko zapne na najvažnijoj instanci, a u ovoj zemlji ta instanca je pravosuđe, objektivno, efikasno, sve ono za čime Hrvatska država vapi, tiče se par članaka koji obuhvaćaju i npr. prekršajne odredbe, u članku 22. gdje se novčanom kaznom koja se kreće čak u rasponu od 50 tisuća do milijun kuna, će se kazniti za prekršaj pravna osoba ili jedinica lokalne i područne samouprave koja, znači postupa suprotno odredbama članka 4. koji kaže da se na državnu komisiju ne smije utjecati. Također za fizičke osobe predviđena je novčana kazna od 10 tisuća do 100 tisuća kuna. Za veliku vrijednost radova, za nabave koje itekako utječu i na proračun jedinice lokalne samouprave, ali i na proračune ministarstava, odnosno određenih, stavaka u ministarstava vezanih za javnu nabavu, ovi rasponi definitivno nisu nigdje detaljno regulirani i može se dogoditi da se za 50 tisuća kuna, ja samo navodim kako je ovdje ukoliko u to odluči nadležni sud, znači kazni ona pravna osoba, odnosno ona firma koja utječe na posao koji je višemilijunski posao. Znači s 50 tisuća kuna kako predviđa ovaj zakon se može kazniti firma koja utječe na višemilijunski posao, što je definitivno premalo. Naravno sve to ovisi o tome kako se i zakon tumači, odnosno kako ga nadležni sud kad kad krene proces zatvori slučaj, ali to je definitivno nešto gdje to detaljno nije razrađeno. Znači možda bi trebalo razmisliti o tome da se tu uvede kao stavka i vrijednost radova. To je sad podložno onome što bi trebala ponuditi nekakva poboljšanja. I na kraju ću reći, mislim da je to jako važno, možda čak i najvažnije, pogotovo u jeku velike nelikvidnosti koja muči hrvatsko gospodarstvo, koja se penje za pravne osobe i obrtnike na preko 25 milijardi, 25,7 milijardi zaključno sa prosincem 2009. godine, a tiče se nenaplaćenih potraživanja od firmi i od obrtnika. Opozicijski klubovi su poslali dva prijedloga, a vezan je za javnu nabavu, vezan je za naručivanje. Jedan je prijedlog da se država, javna poduzeća u državnom vlasništvu odmah podmire svoje obaveze koje imaju prema privatnom i realnom sektoru, a drugi je da se ne naručuje dok se ni staro nema sa čime platiti. I od tuda i veliki naglasak na kontrolu same javne nabave, i od tuda veliki naglasak na ovo što se događa vezano sa tom nelikvidnošću. Jer ukoliko će će se država ponašati na način jedinica lokalne samouprave, državna poduzeća, da će naručivati bez kontrole i bez plana, kao što su i naručivale do sada, postat ćemo u biti taoci sve ajmo reci ekspanzivnije javne nabave, što je u zadnjih par godina kulminiralo, a to u svakom slučaju ne da nije dobro, nego smo sad vidjeli i svjedoci smo da to postaje snažan uteg oko vrata hrvatskom gospodarstvu zato jer je u tim tvrtkama direktno obuhvaćeno preko 70 tisuća ljudi koji rade, a da ne napominjem da je u prošloj godini pa i dijelom, i to velikim dijelom zbog nelikvidnosti 73 tisuće ljudi ostalo bez posla. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka, jedna replika. Prvo gospođa zastupnica Božica Šolić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Bernardić je rekao u svojoj raspravi i ponovio da u procesu javne nabave, da se gubi s proračuna 12 i pol milijardi. mislim da je to po vašemu i po vašem nahođenju, ali ako je tako točno je to kolega Bernardić da se svakako gubi najviše u tih, u navodnim znakovima 12 i pol milijardi u Gradu Zagrebu, što se tiče javnih nabava najviše participira u tome. Pa vidite koliko bi se to napravilo dječjih vrtića u Brezovici. Nije ni jedan napravljen. A vi ste 10 godina SDP, vodite Grad Zagreb. Drugo, samo jedan podatak, jedna kap u slapu što se tiče Grada Zagreba, da jedno autobusno stajalište košta 100 tisuća kuna. Kolega Bernardić tri plastike i komad rosvajla. E to su stvari koje vi stalno zaobilazite. Ali ja vas molim, s obzirom da ste i vi jedan od čelnika u Gradu Zagrebu, da biste trebali s tim

netočnost gospodina Bernardića koji je naglasio da grad Rijeka ima ponude niže 30% na javnim natječajima nego što je drugdje. To nije točno. Ja živim u Primorsko-goranskoj županiji. Bio sam gradonačelnik grada Vrbovsko tri mandata. Pratio sam natječaje i znam tko dobiva većinu poslova na prostoru Primorsko-goranske županije i mogu tvrditi suprotno da su ti natječaji i te cijene 30% više od onih. Jer da bi vi mogli tu tezu svoju dokazati, onda morate znati prosječne cijene za istu vrstu posla, od vodovoda, kanalizacija i ostaloga i onda bi to mogli tvrditi da to dokažete brojkama, ovako paušalno iznosite, to nije točno tvrdim, mogu to dokazati i brojkama. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Željko Jovanović. Hvala. Ja ću replicirat kolegi Bernardiću, ali zapravo nadovezat se na ovo o čemu je ispravio netočan navod kolega iz HDZ-a koji je naravno govorio potpuno krivo, potpuno pogrešno, potpuno paušalno. Ja ga pozivam da zajednički odradimo pressicu gdje ću mu ja dokazati da su u Rijeci uštede u javnoj nabavi ogromne.

vi gasite, vi gasite. Gubite 19 godina, gubit ćete i narednih 100 još. Rijeka će prva u Hrvatskoj biti po uvođenju on-line dražbe što je dokazano u svijetu pojeftinjuje između 17 i 30%. U Rijeci ne zbog korupcije nego zbog toga što se na portalu vidi kako padaju cijene i svatko može spuštati cijenu. Zato je Rijeka najtransparentniji grad i kolega Mance nemojte lagati ovdje u Saboru podacima o kojim vi govorite. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa kolega Jovanoviću naravno ja to nisam rekao napamet, ja sam se prije informirao. Mislim da je dobro da se svi prije informiramo tako da sam se prije informirao i čije je ovo izvješće koje govori o 12 i pol milijardi. Izvješće je Transperency Internationala, dakle bolje je da se prije informiramo tako neće biti nesporazuma. Što se tiče onoga što ste rekli i što se tiče transparentnosti definitivno je velika briga i u javnim poduzećima jer možemo mi pričati o komunalnim poduzećima bilo kojeg grada no treba imati na umu da javna poduzeća poput "HAC-a", poput "Hrvatskih šuma", poput "Hrvatskih voda", poput "HEP-a", poput "Hrvatskih cesta" su daleko veća i jača u financijskom smislu od komunalnog poduzeća bilo kojeg grada. Mada je u nekom gradu, kao što je vjerojatno u Rijeci, u Zagrebu, u Koprivnici, u nekakvim gradovima gdje je sistem nabave objedinjen, su troškovi probali biti reducirani trebam napomenuti da je glavni dio kolača od ovih 12 milijardi upravo dolazi iz ovih ovih velikih poduzeća gdje se to na neki način teško može i provjeriti upravo zbog toga što nisu obuhvaćeni ni Zakonom o javnoj nabavi već Zakonom o trgovačkim društvima. To je ono ključno o čemu sam i maloprije govorio. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb podsjeća da je organizirao Okrugli stol promicanje prevencije raka vrata maternice za danas u 13,30 u dvorani Josipa Šokčevića i poziva sve zastupnike i zastupnice da se pridruže radu Okrugloga stola danas u 13,30. Gospodin zastupnik Zdenko Franić, izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice sa suradnicama, a napose štovane kolegice i kolege. Apsolutno podržavam stav koji su u mnogim prethodnim raspravama iznijeli mnoge kolegice i kolege da sustav javne nabave treba biti mnogo, mnogo transparentniji nego što je dosada. I u tom kontekstu evo kolega Maras i njegova ideja o portalu sa javnom nabavom po ugledu na način kako se to radi u SAD-u je izuzetno svijetli primjer pa će onda i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave imati mnogo manje posla. Nažalost svjedoci smo brojnih situacija kada se postupak nabave osporava zbog žalbe nezadovoljnih dobavljača koji se samo često puta žale samo zato da se žale i da u biti ospore natječaj na formalnoj razini da već je postala poznata ta kategorija profesionalnih žalitelja. Međutim, želio bih reći nekoliko riječi o problematici koja na najizravniji način povezuje Zakon o javnoj nabavi, zatim rad Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji je predmet sadašnje rasprave i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti koji je sljedeća točka dnevnog reda današnje saborske sjednice. Naime, akreditirana tijela za ocjenu sukladnosti, čitajmo ispitni i umjerni laboratoriji, u pravilu trebaju zadovoljiti i dokazati sukladnost svog rada i svojih postupaka sustava upravljanja sa nekom od međunarodnih normi. Primjerice normom 17 tisuća 25 za akreditaciju ispitnih laboratorija ili norme 15 tisuća 189 za akreditaciju medicinskih i bio medicinskih laboratorija itd. Sve te norme eksplicitne zahtijevaju da takva akreditirana tijela, …, tijela za ocjenu sukladnosti, ispitni laboratoriji, umjerni laboratoriji, nazovimo to kako hoćemo, moraju imati politike i postupke za vrednovanje dobavljača. To je jedan od izuzetno suptilnih instrumenata koje je Međunarodna zajednica putem Europske kooperacije za akreditaciju razumije./…, odnosno Međunarodne kooperacije za akreditaciju razvila kao jedan od važnih alata za veću transparentnost postupaka javne nabave. Naime, u tim normama se zahtijeva da laboratoriji vrednuju dobavljače i u tom vrednovanju su uključeni razni kriteriji od kojih je kriterij kvalitete najvažniji pa prema tome to omogućuje njima da ne nabavljaju nužno najjeftnije proizvode nego najbolje, najkvalitetnije one koje zadovoljavaju određene zahtjeve koje su tim laboratorijima potrebni. Ne znam koliko je komisija upoznata sa eksplicitnim izričajima u ovim međunarodnim normama, ali izrazito pozdravljam članak 12. ovog Zakona koji kaže da je član Državne komisije je dužan se stručno usavršavati. Iako nije sasvim jasno na koji način i kome oni moraju podastrijeti objektivne dokaze da u praksi te članke i zadovoljavaju. Valjda tijela državne uprave ipak nadležna za rad te komisije svako toliko će zahtijevati da im podastru neke dokaze o tom svom usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju. Naravno da se Zakonom ne može propisati niti obrazovne sadržaje ali iskreno se nadam da će ova moja rasprava ponukati članove Komisije da u svome radu veću pažnju obrate na segment tehničkog zakonodavstva i zahtjeve međunarodnih normi. Odboru za obrazovanje Hrvatske kreditacijska agencija će u pakt predložiti da organizira za ocjenitelje Hrvatske akreditacijske agencije i tehničke uprave tijela za ocjenu sukladnosti. Jedan seminar koji će se odnositi na zahtjeve normi, nabava usluga i potrepština i to u smislu ovog tehničkog zakonodavstva i to za sve norme za koje je Hrvatska akreditacijska agencija uspostavila akreditacijske sheme. Štoviše, predložiti ću da se na taj seminar pozovu i predstavnici ove Komisije. Naime, na žalost kao ocjenitelj, tehnički ocjenitelj imao sam često puta vidjeti da se proces javne nabave često mistificira, pa se ide linijom manjeg otpora, nabavljaju se nekvalitetne usluge i potrepštine što je dakle otvorena brana za curenje proračunskog novca. Evo, u nadi da je možda ova moja rasprava koja je jedan izravan način povezala dva možda naizgled nespojiva Zakona, pridonijela tome da u budućnosti budemo učinkovitiji i transparentniji u procesu javne nabave. Zahvaljujem se na pažnji. Hvala. Završni osvrt državna tajnica Tamara Obradović-Mazal. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Htjela sam naravno odgovoriti na nekoliko pitanja, međutim, uvaženih zastupnika koji su postavili ta pitanja nema, a vjerujem da će biti prigode a i interesa za ono što su detalji unutar javne nabave. Ono što bih željela i moram reći vratiti se na ono što komisija ne radi, komisija je žalbeno tijelo, ona odlučuje u žalbenom postupku. Nadala sam se da ćemo se kolegica, odnosno uvažena zastupnica Antičević-Marinović kao pravnice barem složiti oko toga što je pravni lijek i kada se izjavljuje pravni lijek, to nam nije pošlo za rukom, stoga ljubazna zamolba da se prenese sljedeći citat „remedis directive“ odnosno direktiva o pravnom lijeku. Potrebno je da države članice osiguraju i imaju na raspolaganju učinkovit i brz pravni lijek protiv odluka, koje donose javni naručitelji ugovorni subjekti o tome i ostavit ću ostatak citata ispušten. Ovo je sukus državna komisija odlučuje u postupku pravne zaštite putem izjavljenog pravnog lijeka. Ali na tragu zaista konstruktivnog prijedloga i naravno činjenica da mora biti jača sinergija između svih institucija koje revidiraju između ostalog i postupke javne nabave, predlažem više svom Ministarstvu nametnuti možda jaču dinamiku odnosno veću koncentraciju na kontrolu postupaka javne nabave u ovom preventivnom dijelu. Rezultat tog preventivnog dijela, ja sam jednom imala prigode prezentirati i na Vijeću kojim predsjeda dr. Jovanović, tamo su zapravo bile prezentirane kompletne aktivnosti sustava javne nabave od strane Vlade, odnosno Ministarstva gospodarstva, nadam se da ću biti ponovno pozvana na Odbor i prezentirati dio koji se odnosi na prevenciju a radi se o 83 slučaja za zadnjih 10 mjeseci ove godine o nekoliko s naše strane podignutih optužnih prijedloga i nepravilnosti koje su dovele do toga da se od određenih postupaka i odustane. Evo, sa strane Vlade, sa strane Ministarstva i mene kao nadležne za sustav javne nabave, ako ću imati priliku ja ću sa zaista velikom voljom doći i prezentirati uistinu velike napore koji se rade da bi se korupciji stalo na kraj. U tom dijelu je i napor Vlade da kroz centraliziranu nabavu doprinese borbi protiv korupcije da uvede još više transparentnosti u postupke javne nabave, na svojoj razini također, a centralizirana nabava kroz novo središnje tijelo sadržavat će i portal sa katalogom. Što se tiče e-nabave, odnosno e-dražbe, e-aukcije, upravo u našem Ministarstvu se i temeljem Zakona o javnoj nabavi kojim se to omogućuje, dakle Zakon o javnoj nabavi već dvije godine omogućuje da naručitelji ali i privatni poduzetnici koji imaju komercijalni interes osnivaju e-portale za dražbu i elektroničku nabavu. Dakle, zapreke nema. Pitanje je da li postoji komercijalni interes i s jedne i druge strane da se rade takvi portali. Mi vodimo dva projekta jedno je elektronička nabava, drugo je elektronička aukcija, oni su prijavljeni Europskoj uniji prošle godine za financiranje iz sredstva IPA od 2010. godine ja se nadam da će nam taj prijedlog projekta i za financiranje tog dijela, od strane Europske Vezano za 12 milijardi uistinu netko je rekao i postavio pitanje samih podataka, međutim, nisam čula odgovor ili nisam razumjela na što se odnosi tih 12 milijardi, s obzirom da ovdje na neki način branim boje centralnog proračuna, prema apsolutno zadnjoj statistici koju imamo u razdoblju 1.1. 2009 i 1. 1. 2010. ukupna vrijednost javne nabave je 39,5 milijardi kuna, od čega na centralni proračuna izlazi 10,15% utrošenih sredstava za javnu nabavu. Molim da se to dobro čuje, centralni proračun sudjeluje u ukupnoj vrijednosti javne nabave od 39,5 milijarde kuna sa 10,15%, nisam vrstan matematičar, ali to je otprilike jedva 4 milijarde kuna. Zahvaljujem na svim primjedbama, na raspravama. Zajednički cilj je imati dobru instituciju koja dobro funkcionira, koja nema milosti prema nikome tko se nalazi pred njom u smislu revidiranja njegovog ili njezinog postupka i to nam mora biti misao vodilja u zajedničkom radu. Ima dobrih amandmana, na jedan članak čak nekoliko njih. Možda su čak i međusobno malo proturječni. Morat ćemo vidjeti koje od dobrih amandmana ćemo prihvatiti. Otvoreni u tom dijelu smo apsolutno za

Podatak koji sam ja dao 45 milijardi stoji na stranicama Ministarstva gospodarstva iz dokumenta koji je potpisao bivši ministar Polančec, podatak koji ste vi sada iznijeli točan 39 onda korigirajte dokument koji ste publicirali a u kojem stoji da je 45 milijardi javna nabava u Hrvatskoj. Hvala. Zaključujem raspravu.